to je najšira varijanta koja može da se definiše tako, i da danas rasprava koja teče svakako jeste rasprava koja podrazumeva da slušamo iz opozicionih političkih stranaka najšire argumente. Budžet jeste svakako najznačajnija ekonomska i pravna kategorija koja može da funkcioniše u jednoj zemlji, ali mi smo raspravu o budžetu završili davno. U državi u kojoj tranzicija traje preko 25 godina,

Znači, u državi u kojoj tranzicija traje 25 godina, sistemski zakoni su suština promena u jednom društvu. Sistemski zakoni menjaju funkcionisanje tog društva i ti sistemski zakoni koje mi donosimo u stvari tiču se procesa demonopolizacije društva u kome mi živimo. Mi smo donosili zakone koji su se ticali radnog prava, promena i demonopolizacije kako proizvoda tako i usluga, ali i demonopolizacije državnog aparata. Zato u ovom vremenu, u teškom vremenu, svakako sistemski zakoni jesu ključno bitni.Danas raspravljamo o setu zakona koji su jednim delom i ekonomski zakoni, zakoni koji se tiču ekonomskog preporoda Srbije. Danas kada raspravljamo o ekonomskim zakonima govorimo o putnoj infrastrukturi, o nastavku izgradnje puteva u Srbiji, pre svega autoputeva kao nikad u poslednjih decenija, govorimo o tržištu kapitala koje menjamo, ali suština današnjeg seta zakona jesu zakoni koji se tiču običnog čoveka. Meni je to najzanimljivije, zakoni koji regulišu i popravljaju položaj običnih naših sugrađana iz različitih delova.Danas kada glasamo i kada raspravljamo o ovim zakonima, u stvari mi raspravljamo pre svega o roditeljima, novim mladim roditeljima kojima popravljamo položaj, raspravljamo o malim akcionarima, raspravljamo o setu običnih velikih životnih pitanja koji su bitni za malog čoveka. Stop birokratiji, kako kaže ministarka, u stvari je moto ovih zakona.Ovi zakoni treba da omoguće veću pravdu i lakše dolaženje do pravde za sve one koji imaju nagomilane probleme u vezi funkcionisanja državne administracije.

Ovi zakoni istovremeno predstavljaju i usaglašavanje sa zakonima koje je Skupština Republike Srbije donela u prethodnom vremenskom periodu, a koji su usaglašeni.Za mene lično, ključni član cele ove rasprave od 27 zakona nalazi se u tačkama 9, 10, 11. i 12. koje se tiču člana 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost. Pre osam meseci otprilike krenuli smo kao Vlada Srbije u jedan projekat koji je značio da omogućimo novim roditeljima tzv. prijavljivanje novorođenih u kliničkim centrima. „E - beba“ je nešto što pre osam meseci prosto nije ni moglo da se pretpostavi da može da funkcioniše u Srbiji. u Srbiji. Do tada su mladi roditelji bili suočeni sa jednom komunikacijom sa srpskom birokratijom koja je izgledala komplikovano. Prosto, posle osam meseci, danas svaki mladi roditelj zna da više ne mora da ode na šalter i da čeka, ne mora da ode da provodi sate i skuplja papire koji su mu neophodni da može da ostvari svoja prava, pre svega osnovna, dobijanja zdravstvene knjižice i izvoda rođenih za svoje novorođeno dete.Ovo što mi danas predlažemo u stvari jeste nastavak ove priče. Sistem po kojem je omogućeno da se povraćaj PDV na hranu za novorođeno dete omogući, praktično relaksiranje ekonomskog položaja, jeste ono što je dalo rezultate u prethodnom vremenskom periodu. Niko ne može da kaže da u uslovima u kojima u Srbiji žive mladi bračni parovi koji dobijaju decu ovaj finansijski efekat i podsticaj nije omogućio njima da lakše prežive, da lakše funkcionišu u jednom najsrećnijem mogućem vremenskom periodu koji imaju, ali je jasno da je politika funkcionisanja i subvencionisanja suštinski socijalna politika i da to nije politika koja se tiče poreskih zakona. I samo izmeštanje sistema subvencija iz poreskih u socijalno je sasvim normalno. Naravno da ćemo u narednom vremenskom periodu omogućiti da subvencije koje dolaze do porodica pre svega budu na istom nivou, ako ne i većem u odnosu na danas. Naravno da će to podrazumevati da su fiskalne obaveze u budžetu veće, ali to podrazumeva i da Srbija jeste sposobnija i spremnija da vodi više računa o svojim najznačajnijim članovima.Ono što čini ovaj zakon sigurnim i nas kao poslanika SNS u ubeđenju da ćemo glasati za ovaj zakon i da Vlada ima dobre namere, jeste činjenica da u članu 12b kažemo da ovaj zakon neće početi da se primenjuje

Znači, nećemo imati nijedan dinar finansijskog oštećenja štete koju može da pretrpi bilo ko od građana Srbije.Članom 6. istog zakona menja se poreska stopa koja se tiče cele jedne grane i malo je danas poslanika govorilo o tome. Praktično cela jedna grana prelazi na nižu poresku stopu u odnosu na 20 na 10. To praktično znači da će građani Srbije već od Nove godine, kada poreska stopa bude počela da se primenjuje, imati pelet i brikete, proizvode od drveta po stopi koja će 10% biti niža ili možda neće biti niža. Možda će proizvođači smanjiti cenu manje, ali je svakako opterećenje od 10% manje činjenica da to treba da se prenese na cenu. Ako tako i ne bude, tržište će to regulisati.Ono što je bitno za državu Srbiju, jeste da su ovi podsticaji omogućili da se cela jedna grana, što se retko dešava u srpskoj istoriji, praktično promoviše. Ovo jeste dobar, knjiški primer kako država treba da interveniše. Država ima interes, a taj interes je vrlo jasan. On podrazumeva da imate ekonomski interes.Ekonomski interes podrazumeva da imate ruralni interes, da se praktično radi o grani čije su sirovine u necentralnim delovima Srbije, imate ekološki interes i to praktično diže drvnu industriju i celu tu granu. Ali, ne samo tu granu, već i industriju prerade drvnih sirovina, industriju prerade sekundarnih sirovina od drveta i poljoprivrednih proizvoda, odnosno od ostataka. Ako imate jedan knjiški mehanizam subvencija i pomoći koje promovišu funkcionisanje ove grane, a s obzirom da se radi o relativno mladoj grani, onda je nesporno da pored ostalih subvencija to može imati značajnog efekta.Možemo efekta.Možemo danas da raspravljamo i o ostalim zakonima i nije nikakav problem da raspravljamo gotovo o svim pojedinačno, i oni se tiču malog čoveka. Možemo da govorimo o izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, da kažemo – jeste, veliko je zadovoljstvo. Naravno da jeste veliko zadovoljstvo za sve koji danas prenose način funkcionisanja, odnosno kontrole iz drugostepenog organa, iz lokalnih uprava u ministarstvo. Šta god govorili danas, u suštini baziramo se na jednoj činjenici. Skupština Srbije jeste tu da donese budžet i to je najznačajniji pravni dokument koji funkcioniše, ali Skupština Srbije jeste tu i da definiše funkcionisanje običnog malog građanina. Ovi zakoni danas omogućavaju da u sklopu funkcionisanja i promena koje se dešavaju životni uslovi, odnosno pravila koja funkcionišu budu lakša i dostupnija svim građanima Srbije, pa samim tim i Skupština Srbije, odnosno skupštinska većina nema razloga da ove zakone u paketu ne podrži. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Dvadeset i sedam tačaka dnevnog reda mogu se podeliti u najmanje četiri grupe, jedna je potpuno nezanimljiva, to su sporazumi koji dolaze na red, pa dolaze.Druga su novi zakoni o kojima ću govoriti, posebno kada je u pitanju Zakon o tržištu kapitala, kao izmena i dopuna, i onda još ove dve grupe jedna kojom se produžavaju rokovi i najzanimljivije što se tiče predstavljanja Petrohemija i pretvaranje u javni dug.Ministar Antić nam nahvali Petrohemiju za 2015. i 2016. godinu, 21 milion dobit 2016, 59 prihod, prihod 300 miliona evra, itd. kamioni, milioni, avioni, ja bih da se svedemo na dijalog, ako je ikako može ikada, što pre to bolje, i tu ću spomenuti prvu grupu zakona gde produžavamo rokove.Nema tog folklora i nema te volje da bolje prikažem sebe nego što jesam koja će nas spasiti od toga što nismo rešili taksu za medijski servis. Nismo. Tačka. Pogrešno smo procenili koliko nam vremena treba. I, to se neće desiti samo od sebe. Takvi su rokovi produženi za nekoliko zakona, jer nismo na vreme uradili svoje poslove. I, to će nam se dešavati. E, tako i za Petrohemiju, nismo na vreme uradili svoje poslove.Predstavljati pretvaranje duga Petrohemije u javni dug je, naravno, pravo na političku percepciju i propagandu, vid, mene što sam pametan, ali je onda moja obaveza da objasnim o čemu se tu u stvari radi.Radi radi.Radi se o tome da ima nas 42 stanara u zgradi i jedan od stanara je napravio dug, voli čovek kocka, voli ove „hedž“ fondove iz tržišta kapitala, tako, i dođe glavni u zgradi i kaže – njegov dug ćemo svi da podelimo. Nas 42 stanara kažu – mi nemamo ništa ni sa kockom, ni sa „hedž“ fondom, ništa nismo radili, to je ovaj Antić, ne Petrović sa petog sprata, on je napravio ceo dug. Ne, ne, to će cela zgrada da plaća. E, to je javni dug. Ne treba puno mudrosti da bi se to smislio, znate. Očas posla očistite sve dugove kada sve pretvorite u javni dug, samo onda imamo svi problem zbog toga što svi mi to treba da vraćamo, zbog toga što onda bude manje za društvene funkcije u budžetima.Ne krivim vas za to, radile to sve vlade, i one koje sam ja podržavala i one kojima sam opozicija. Ni jedna nije htela dijalog. Nijedna, jer su svi jako pametni i dođu i kažu sada ja ovo ispričam jer sam popularan. Nema veze da li sam ja podržavala ili sam bila opozicija. Dok to ne ustanovimo da je nepoželjno ponašanje dotle ćemo ovde imati politički folklor, gde se uz sva moguća kršenja Poslovnika priča šta hoće, pa ćemo za dve godine opet da dođemo ovde, da radimo šta? Da produžavamo rok za medijsku taksu, pa ćemo za godinu i po dana da dođemo da radimo šta, da pretvorimo i drugi deo sa Petrohemiju ili sa nekim novim kome ne treba UPPR jer ima dobit i profit, ali eto. To se tako ne radi.Znam radi.Znam ja da nema ušiju za ovo što pričam, ali na moju veliku žalost, to ne smanjuje istinitost ovoga što ja s vama delim. Nije bilo još godine u ovoj Skupštini, a da se decembra nisu produžavali rokovi za zakone gde smo se zaklinjali i čvrsto obećavali da će biti 31. decembra. To je recept za neuspeh. Možemo ga mi ispunjavati čime god hoćete, on neće biti otklonjen, i mi ćemo iste razgovore voditi i za godinu dana i za dve godine dana od danas, ako ne promenimo ponašanje.Nešto što će promeniti ponašanje na tržištu kapitala su izmene i dopune Zakona o tržištu kapitala. Pažljivo gledala, pričala sa stručnjacima, kada sam pogledala prvi put izmene i dopune liči mi. Na šta mi liči? Liči mi na ono što se pojavilo posle 1999. godine na svetskim berzama, na igranje hazardersko, na klađenje na kredite, na to mi liči.Onda liči.Onda se pitam zašto, šta će to nama? Imamo Zakon o tržištu kapitala, ni njega nismo primenili. Zašto ovo donosimo? Šta će da se desi? Nisam našla odgovor. Ne sumnjam da će odgovor biti od ministra finansija ili bilo koga ko je zadužen, da će da bude super, da će da bude odlično rešenje, i videćemo za godinu dana sve, i onda ćemo se videti za godinu dana i ja ću postavljati ista pitanja kao za medijske takse, i postaviću ista pitanja kao za pretvaranje duga Petrohemije u javni dug. Što se time ponosimo? Nema jednostavnijeg rešenja nego pretvoriti neke druge dugove u javni dug, odnosno pare kojima budžet garantuje. Da li će ih isplatiti ili neće, ja u to ne ulazim, ali to je način kako radimo. Zašto onda očekujemo da budemo uspešni?Pitanja uspešni?Pitanja koja proizilaze iz ova moja tri kratka komentara o tome da produžavamo rokove za javne servise i za takse, o tome da Petrohemiju predstavljamo kao izuzetan biznis uspeh Vlade, i o tome da ostaje nejasno šta će nam ove izmene i dopune Zakona o tržištu kapitala, dakle sva ta tri pitanja svode se prevedeno na bolje pitanje kada će ministar kulture, januara, februara, marta, doći u Skupštinu da razgovara o svim poslanicima o tome kako možemo da rešimo problem taksi, i ono što odlažemo, kada su medijski servisi u pitanju.

i da pričamo o tome tako što pričamo o činjenicama i hoćemo da nađemo rešenje.Može posle opet folklor ali ćemo se pomeriti značajno za dijalog koji nije postojao o važnim problemima u ovo Skupštini. Da ne govorim o činjenici da je Skupštini ponuđena biografija Danice Marinković, na koju mi imamo pravo na komentar. To je mesto odbora u Agenciji za borbu protiv korupcije. Javno mesto, javna ličnosti, javna odgovornost. Ako iz dve strane biografije koju je koleginica Marinika Tepić čitala, ja nemam nijednu rečenicu kojom se ona preporučuju za borbu protiv korupcije. Onda ja moram da pitam, šta je razlog zašto većina želi baš tu kandidatkinju koja je u penziji. Imaće vremena, nema drugih obaveza može da bude samo u Odboru za Agenciju za borbu protiv korupcije. Prihvatam, pri čemu ja ne sporim većini, izabraće koga hoće, ali zašto pravite pravilo od oblika biografije koji ne bi smela da postoji u ozbiljnoj raspravi na odboru koji ozbiljno bira člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Zašto smatrate da to treba da bude pravilo? Zašto nećete da porazgovaramo o tome kako treba da izgledaju biografije ljudi koji nam se obraćaju?Hajde da napravimo i taj pomak, opet će političke stranke na moju veliku žalost, ja nemam blistavu političku karijeru, zato što ne pristajem na to da političke stranke budu vrhovne sudije svega i svačega, nego tražim da sposobnost ljudi koji se kandiduju bude kriterijum za sve. I, uvek se čudim ljudima, koji kažu – ja to mogu da radim. Kako možeš čoveče, ni škole, ni iskustva, ni znanja, aman, kako možeš? Dala mi stranka. Ne valja. Kako da vam kažem, ne valja.Dakle, valja.Dakle, ili ćemo uspostaviti kriterijume kako moraju da izgledaju biografije kandidata koji obavljaju strašno važne javne funkcije ili ćemo nekoj drugoj Danici Marinković razgovarati nekom sledećom prilikom. O tome se radi i na ovoj sednici, o večitom ponavljanju istog recepta za neuspeh. Ja u tome učestvujem pitanje, kad će to da prestane. Odgovor je – ne zna se. A ja vam kažem da je vreme da sednemo i da se dogovorimo kada će to da prestane. Hvala vam. Ja moram oko ove „Petrohemije“ i nekih termina koje je gospođa Čomić, koju inače kao jednog dugogodišnjeg parlamentarca izuzetno poštujem, koje je koristila u svojoj diskusiji, moram da prokomentarišem.Prvo, zaista mi je žao što vrlo egzaktne podatke koje iznosim ovde u diskusiji potpuno odgovorno i potpuno proverljive podatke iza kojih stojim, i ljudski i politički, i profesionalno, vi nazivate avioni, kamioni. Jednostavno, to mi je nekako malo skliznulo ispod vašeg nivoa višegodišnjeg ozbiljnog parlamentarca.Pročitaću vam zvanične podatke.

i poslovna dobit za 11 meseci 2016. godine 57 miliona evra.Ja sam vam pročitao šta je projekcija dana pred kraj godine, da je to 59 miliona evra i to su vrlo egzaktni podaci koji su vrlo poverljivi i zaista ne bih gubio svoj, da kažem, makar koliki, autoritet u vašim očima. Imam da već drugi put čitam ove podatke koji nisu 100% tačni.Ne znam šta je za vas folklor kada je ova naša politika u pitanju, ali ovo što mi radimo definitivno nije folklor, ovo je rešavanje problema.Gospođo Čomić, folklor je bio to što je 2009. godine Vlada Republike sa NIS-om potpisala protokol o strateškoj saradnji koji je tadašnji dug nastao do 31. avgusta 2009. godine u iznosu do 84 miliona, definisala da će delom platiti, a delom reprogramirati i zbog loše finansijske situacije i gubitak u poslovanju „Petrohemije“ nije ni dinara ni platila ni reprogramirala. To je folklor, da obećamo i ne uradimo ništa.Godine 2011. su Vlada Republike Srbije i Naftna industrija a.d. ponovo potpisali Sporazum o strateškoj saradnji i tim sporazumima definisali količine i cene privremenog benzina koji će NIS isporučivati „Petrohemiji“, a dug koji po prethodnom reprogramu nije izmiren delom isplatiti, a delom konvertovati u kapital. Utvrđeni iznos nije konvertovan niti u kapital, niti je isplaćen odgovarajući iznos. To je folklor.Dva puta smo mi to radili 2009. i 2011. godine, potpisivali sporazume i gurali problem dalje pod tepih, dalje pod tepih i taj problem je kao jedno ogromno brdo ispod tepiha narastao na sadašnjih 254 miliona evra sa kamatama. Znate, to što smo mi tada glumili da rešavamo problem to nije značilo da je taksimetar prestao da kuca. Mi danas imamo 254 miliona evra i tvrdim da je ovo veliki uspeh ove Vlade što je rešila da to brdo razgrne i što je dobro ispregovarala i od tih 254 miliona evra, 105 miliona sada mi preuzimamo u dug, a ostatak smo uspeli da otpišemo i da konvertujemo u vlasništvo, pri čemu, ponavljam, ni ovih 105 miliona koje zaista plaćaju svi vlasnici stanova, pri čemu, moram da kažem, ako smo mi sada stanari, nije u naše vreme nastao ni dinar duga, jer sam vam pročitao kada je dug nastao, precizno po godinama sa priraštajem tog duga, tih 105 miliona mi sada, ako pažljivo pročitate zakon, mi kao država sada možemo dalje da konvertujemo u kapital i da povećavamo našu vlasničku strukturu u „Petrohemiji“.Ponavljam, Vlada Republike Srbije i javna preduzeća imaće između 70% i 75% vlasništva. Nemojte mi terati taj podatak ne mogu egzaktno da vam kažem, jer će nakon konverzije svih potraživanja to biti nešto što će uraditi stručnjaci, ali, imaćemo između 70% i 75% u firmi koja će imati nula dugovanja i koja će imati nekoliko desetina miliona evra na svom računu i planiranu planiranu dobit u 2017. godini od, opet nekih 40 ili 50 miliona evra.Mi zaista sada imamo sve mogućnosti da sa dugoročnim ugovorom koji imamo sa Naftnom industrijom Srbijom, koja garantuje 10 godina, količinu i cenu za četiri godine koju je neki planirani period investicije u liniju polipropilena, mi zaista sada možemo da obezbedimo da se to ili privatizuje ili obezbedi strateški partner, ali ne na način što ćemo to nekom da poklonimo, nego što će to neko ozbiljno morati da plati, jer ta firma sad zaista sa ovom „Ebidom“ i sa čistim finansijama ima svoju vrednost. Ta vrednost je više nego ozbiljna i svi zajedno ćemo biti svedoci toga da ćemo u 2017. godini verujem imati vrlo jednu dobru poslovnu aktivnost sa „Petrohemijom“ i da ćemo imati jednu ozbiljnu utakmicu ozbiljnih igrača koji će se utrkivati da nam budu partneri u toj i takvoj „Petrohemiji“. Hvala. Hvala lepo.Uvažena poslanice, nesumnjivo je da je dijalog najpovoljniji format za rešavanje različitih otvorenih pitanja. Međutim, ja sam propustio da zapazim šta bi bio vaš predlog za rešavanje ove situacije kada je reč o taksama za rad javnog medijskog servisa.Jednostavno, kalkulacije pokazuju da ukoliko bismo tome pristupili, da smo pristupili na drugi način, otprilike bi ta taksa trebalo da iznosi preko 300 dinara. Naravno, otvoreno je pitanje takođe da li bi građani bili spremni da plate, da li su ekonomski pokazatelji takvi da omogućavaju taj iznos visine takse. Ovo se čini kao jedno praktično i razumno rešenje u ovoj situaciji. Vlada je imenovana polovinom avgusta meseca. Možda je propuštena, ja ne znam, mislim da nije, ali svakako da ćemo otvoriti dijalog na tu temu. na tu temu. Ja sam uvek raspoložen za takvu stvar. Mislim da je to vrlo bitna društvena tema. S druge strane, vrlo bi ohrabrujuće delovalo kada bismo čuli ovom prilikom ili nekom drugom prilikom šta je to taj konkretni predlog o kome možemo da razgovaramo ovde i šta je to što se građanima nudi.Ovaj nudi.Ovaj sistem za koji mi produžavamo rok na godinu dana važi u 2016. godini. Pokazao se kao razuman sistem koji omogućava relativno normalno funkcionisanje Javnog medijskog servisa, jednog i drugog. Prema tome, ne vidim manjkavost u rešenju. Ako manjkavošću zovete izostanak dijaloga na tu temu, to je u redu. Možda postoji prostor svakako u narednom periodu, ali mislim da, što se tiče same suštine ovoga što je predloženo da se produži na godinu dana, mi nismo napravili propust, jer je to rešenje koje je praktično i razumno u datim okolnostima. Hvala. Malopre je ministar Antić govorio o guranju pod tepih. Ako vas je uvredilo to što ja govorim milioni, kamioni, avioni, izvinite za avione, ali ja to govorim zato da ne ponavljam milione evra jer to ljudima ništa ne znači.Dakle, ljudima ništa ne znači.Dakle, plaćati taksu na električno brojilo je bilo i svi su ovde kazali – ne valja, pa uveli drugačije, pa kaže ne valja ni to, pa vratili taksu na električno brojilo. Ministre, ili ćemo imati dijalog pa kazati – građani Srbije, RTS, javni servis medijski, mi ne umemo da radimo kao što plaćate kablovskim operaterima i vi plaćate svoj internet, mi umemo samo da vam stavimo taksu na brojilo i skinimo više produžavanje rokova, ili ćemo da kažemo – uvešćemo im kasante, ili ćemo da kažemo – uvešćemo posebnu službu koja će uraditi samo pretplatu i to je poseban dijalog od toga koliko para treba medijskim javnim servisima. To nije pitanje dogovaranja između direktora i vas, to je pitanje usluge koju programom taj medijski servis pruža. To košta i to se još nije desilo.Dakle, ja imam predloge za vas i zbog toga govorim o tome da sam dala amandman – dve godine i molim vas usvojite ga. Evo, napišite da nisam ja potpisala, pošto je ovde važno ko piše, a ne šta piše, jer ćemo za godinu dana biti ovde, isti zakoni na snazi i produžavaćemo za godinu dana.Dakle, nije meni cilj da dokažem da je neko glup da pravi rešenja. To ne možete sakriti. To se vidi. Meni je cilj da u dijalogu zajedno budemo manje glupi, jer to podrazumeva da smo našli rešenje,

Zašto Medijski servisi to ne umeju? U čemu nam je problem? Nakačimo na brojilo, pa je ljudima krivo jer im se stavlja na brojila koja nisu u koristi i slično. Ja o takvoj vrsti dijaloga pričam i zato je moj amandman za dve godine, a ne za godinu dana. **Ana Brnabić** Hvala vam.Svakako treba da kažem par reči oko Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, jer nekako mi se čini da nema dovoljno dijaloga oko Predloga zakona, pa onda kada se pomenu već, svakako je važno i zbog vas, poštovani narodni poslanici i zbog građana Srbije, da kažem par o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala se radi uglavnom u cilju da se smanje zloupotrebe na tržištu. tržištu. Pored toga, ponovo, i to je jedan od tih zakona u okviru našeg evropskog puta. Dakle, kada smo završili skrining za Poglavlje IX - finansijske usluge, svakako je zaključeno da zakon nije usklađen sa evropskim direktivama od zloupotreba na tržištu, pa je to jedan bio razlog. Ali, u okviru toga se onda išlo na to da se i prošire i uvedu još neke odredbe koje bi mogle da naprave ovaj zakon i samo funkcionisanje na tržištu kapitala transparentnijim.S tim u vezi, čini mi se važnim pomenuti da se da se uvodi čak i pokušaj krivičnog dela kao institucija koja se kažnjava, ili koja je kažnjiva, da se bliže određuje i pojam insajderske informacije i rok u kom insajderske informacije mogu biti objavljene i da se daje veća, ili se svakako predlažu veće ingerencije Komisije za hartije od vrednosti, da bi se sprečavale manipulacije. Isto u cilju transparentnosti, da se predviđa obaveza da Komisija za hartije od vrednosti informiše javnost o izrečenim nadzornim merama u vezi sa kršenjem odredbi o zloupotrebama na tržištu. Tako da

Hvala. Samo bih kratko.Načelno se slažem sa vama, to jeste dobra tema za dijalog i treba o tome razmisliti. Samo sam hteo da ukažem na jednu činjenicu dosta jednostavnu. Nije ista stvar kablovski operateri i način kako oni funkcionišu u odnosu na javni servis. Naravno, kablovi se ne protežu svugde. Te finese, naravno, koje zapravo nisu finese, znamo vrlo dobro, tako da je stvar za nijansu, dve složenija, ali u svakom slučaju to jeste tema o kojoj treba da razgovaramo. Naravno, ona je malo dublja kada se posmatra tip ponude kablovskih emitera u odnosu na onu društvenu i medijsku ulogu i funkciju koju imaju javni servisi.Radi se o u nekim segmentima atraktivnijim programima, posebno spakovanoj ponudi, nizu drugih finesa koje upućuju na to da se ne može jednostavno poistovetiti način delovanja i prikupljanja pretplate za kablovske operatere, u odnosu na taksu za rad javnog medijskog servisa. Ali, čini mi se da se načelno slažemo oko toga da je tema za dijalog vrlo plodna i da se do rešenja može doći. Hvala.

i koleginice poslanici, pred nama je danas set finansijskih zakona koji treba da obezbedi i unapredi finansijsku stabilnost Srbije.Moram priznati da u dosadašnjoj raspravi nisam čula nijednu smislenu i suštinsku primedbu na predložena zakonska rešenja. Naravno da ne mogu da uzmem za ozbiljno primedbu da je 27 tačaka premnogo, a da pri tome imamo još 57 predloga za proširenje dnevnog reda. Naravno, takođe ne mogu da uzmem za ozbiljno ni podatak da određeni poslanici smatraju da izgradnju puteva treba finansirati iz primarne emisije novca. To su zaista neki predlozi koje ne želim više da diskutujem.Osvrnula bih se, takođe, na neke od prethodnih govornika koji su kritikovali ova zakonska rešenja, koji su bili stručnjaci za izgradnju puteva od livade do livade, a sada kritikuju završavanje jako ozbiljnih projekata, kao što su Koridor 10, kao što je završetak auto-puta od Obrenovca do Surčina i slično, iste one koji su imali 12 punih godina da donesu zakone o proceniteljima vrednosti nekretnina. Da su ga doneli pre 12 godina, ne bi imali toliki broj, odnosno na hiljade propalih privatizacija.Navešću vam neke podatke upravo o tim privatizacijama, koje su oni sproveli. Od 2001. godine u procesu privatizacije prodato je 2284 preduzeća. Svako četvrto preduzeće koje je prodato, privatizacija je poništena, a 80% tih preduzeća su završili u postupku stečaja i likvidacije. Gotovo 400.000 ljudi je ostalo bez posla u tom periodu.Treba li, istine radi, da pomenem da je od 2012. godine pa na ovamo zaposleno 124.000 ljudi, da je gotovo svakog meseca u proseku otvorena nova fabrika? Mislim da ove dve veličine nikako ne možemo da stavimo u poređenje.Da su gospoda koja su 12 godina imala tu mogućnost doneli zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, ne bismo imali „Agrobanku“, „Razvojnu banku Vojvodine“ i ostale banke koje su propale zbog loših procena nepokretnosti koje su davane u zaloge.Da ne bi dozvolili da ponovo dođemo u takvu situaciju, Vlada, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, podnela je Predlog zakona o proceniteljima vrednosti, između ostalog, koji je danas na dnevnom redu. On treba da donese profesionalnu kompetenciju, kao i odgovarajuću stručnost i obrazovanje procenitelja, njihov proces usavršavanja, koji u ovom trenutku ne postoji. On treba da stvori uravnotežen i adekvatan sistem procene vrednosti nepokretnosti koji će doneti finansijsku stabilnost u pogledu objektivnog i realnog osnova za kreditiranje privrede.Zakon o proceniteljima vrednosti treba takođe da obezbedi pouzdane standarde koji će biti usaglašeni sa međunarodnim standardima.Pored

kao i jedna od bitnijih mera koju donosi ovaj zakon, a to je polisa osiguranja od odgovornosti, i to profesionalne odgovornosti procenitelja, koja zaista treba da smanji broj nerealno izvršenih procena.Očekujući da će donošenje ovih zakonskih rešenja koja su danas pred vama doprineti finansijskoj stabilnosti i kvalitetnijem životu građana Srbije, ja vas, kolege poslanici, pozivam da u danu za glasanje svoj glas date za ove zakone. Hvala.

Poštovani građani Srbije, imamo zaista mnogo zakona ovde. Ako gledaoci možda pomisle da skačemo neprekidno sa teme na temu, nije to u pitanju. Imamo 27 zakona pod jednom tačkom dnevnog reda.Ja bih samo o jednom zakonu hteo da govorim. Radi se o taksi za Javni servis, koju treba da produžimo na još godinu dana. Prvo pitanje koje bih se retorički zapitao – treba li građani Srbije da plaćaju tu taksu za Javni servis? Moj odgovor je – treba. Javni servis treba da se finansira novcem poreskih obveznika. Ali, šta onda poreski obveznici moraju da dobiju zauzvrat? To je dvosmeran proces. U redu, platiću neku uslugu da budem dobro informisan, zauzvrat hoću da budem baš to, dobro informisan.Šta možemo da vidimo na javnom servisu u zadnje, recimo, dve godine? Možemo da vidimo da svi građani podjednako finansiraju javni servis što taksama, što kroz poreze iz budžeta, ali možemo da vidimo da u političkom smislu nisu baš svi građani predstavljeni na podjednak način na javnom servisu.Recimo, mogu da dam jedan primer. Pripadam političkoj stranci koja je četvrta najjača u ovoj Skupštini. Ponoviću još jednom – četvrta po snazi u ovoj Skupštini. Niti ja, niti bilo ko iz moje političke organizacije nije bio ni u jednoj političkoj informativnoj emisiji od kada su se desili izbori u aprilu 2016. godine, a sada je decembar. Da li je to javni servis? Da li je to fer predstavljanje političkih snaga u Srbiji koje postoje? Niti jedanput. Za razliku od toga, premijera, ljudi koji su u vladajućoj koaliciji, ministre, poslanike iz vladajuće koalicije možete da vidite svaka dva minuta. Ako građani svi podjednako… To nije naravno samo situacija sa mojom političkom organizacijom, nego sa svima koji su iz opozicije. Dobro, tu i tamo neko dođe, ali svi iz opozicije ne mogu da dođu.Šta bi moglo da se vidi na tom javnom servisu kada bi svi građani koji finansiraju javni servis bili podjednako predstavljeni u njemu? Recimo, mogao bi neko da kaže na tom javnom servisu da je premijer 2012. godine najavio zakon o poreklu imovine, pa da ga nije doneo, a to je uradio 2013, i 2014, i 2015, i 2016. godine i tog zakona još uvek nema. Nema opozicije da kaže to na javnom servisu.Premijer servisu.Premijer jednom u godini dana kaže da će se rešili ili da su rešene 24 sporne privatizacije. Nisu rešene. Nema ko da kaže to na javnom servisu. Da li mislite da je zaista to odgovarajući javni servis na kome neko ne može to da kaže?Recimo, šta bi se još čulo na javnom servisu? Šta bi trebalo da se čuje na javnom servisu, a ne čuje se? Penzionerima je kroz smanjenje penzija uzeto 20 milijardi dinara godišnje. Toliko su penzioneri platili reforme ove Vlade. Okej, penzioneri možda misle da je to dobro, možda neki ne misle, ali bilo bi dobro da se pojavi neko iz opozicije ko ne može da se pojavi na javnom servisu i da kaže da je smederevska “Železara“ u 2015. godini, sa profesionalnim menadžmentom, kojeg je doveo premijer, najavio ga kao veliki preokret, kao veliki uspeh smederevske „Železare“, godinu dana kasnije, napravila dug od 144 miliona evra.Dakle, uzeto je penzionerima 20 milijardi dinara, što je negde oko 180 miliona evra u 2015. godini, a onda je neodgovorni profesionalni menadžment napravio gubitak od 140 miliona evra. Nema ko penzionerima da kaže da su zapravo finansirali taj profesionalni menadžment u smederevskoj „Železari“.Kaže premijer - on se nikoga ne boji i sa svakim će da uđe u TV duel. Rekao je tokom izborne kampanje da će sa pet opozicionih predsednika da uđe u TV duel u isto vreme. Gde je taj TV duel na javnom servisu? Hoće li barem javni servis da pozove premijera i tih pet opozicionih lidera da naprave taj TV duel, pošto je premijer rekao da se nikoga ne temi?)Naravno, može. Recimo, privatne televizije ne moraju da se ponašaju ovako, ne moraju da pokrivaju ceo politički spektar. Mogu da pokrivaju, da zagovaraju samo jednu stranku ili da favorizuju jednu stranku, ali javni servis to ne sme da radi.Hoću još jednu stvar da kažem i time ću da završim. Jednog dana u 2015. godini, reče, takođe, premijer – mi ćemo do leta sledeće godine da sve škole okrečimo, sve škole ćemo da očistimo i svaki toalet biće uređen i čist za našu decu, i to ne, dame i gospodo, dragi prijatelji, ne iz kredita, ništa iz kredita, već iz našeg budžeta. Kada bi javni servis bio javni servis i omogućio nekome iz opozicije da se ponekad pojavi na javnom servisu, neko bi mogao da onda kaže da to nije istina, da se to nije desilo zbog toga što pare dajemo na smederevsku „Železaru“ ili na razne druge, na „Petrohemiju“, recimo, da pokrivamo njihove dugove i zbog toga nema para za škole. Zbog toga nam deca i dalje u nekim školama nuždu vrše u čučavcima, zbog toga nema para da se okreče bolnice, škole i sve ostale stvari.Odgovornost na ovakvom ponašanju javnog servisa svakako nije u ljudima koji tamo rade, jer se ljudi boje za svoja radna mesta. Odgovornost je u Vladi Srbije, koja ih je dovela u takvu situaciju da moraju da prave takav program koji ne odražava svo građanstvo i sve poreske obveznike koji ih finansiraju.Mislim da bi bilo dobro da razmislimo da je glavno pitanje ne to da li treba finansirati javni servis. Treba, ali javni servis mora da promeni svoju uređivačku politiku i o tome treba da razgovaramo ovde. Hvala.

moram da reklamiram član 107. stav 1. – dostojanstvo Narodne skupštine.Dostojanstvo Narodne skupštine se najviše krši iznošenjem neistina. Svi ste mogli čuti optužbu da je ova Vlada penzionerima uzela 20 milijardi. To je narušavanje dostojanstva Narodne skupštine. Iz PIO fonda Vlada nije uzela belog dinara. Naprotiv, Vlada iz budžeta je dotirala 201 milijardu u Fond PIO da bi se penzije isplaćivale. Dakle, iz realnih izvora Vlada je dotirala 201 milijardu.Broj dva, uvaženi profesor koji je izašao, ali i ovo je već povreda Poslovnika, ovo što radi ovlašćeni predstavnik „Tuborga“ iz Smederevske Palanke, dakle, druga neistina, gruba je bila politička stranka. Uz puno uvažavanje profesora Pavlovića, on nema političku stranku. Političku stranku osniva 10.000 ljudi, a ako je manjinska osniva je hiljadu ljudi. Oni su udruženje građana, izborna lista. Molim profesora sa Fakulteta političkih nauka da ubuduće ne koristi termin politička stranka i politička organizacija, jer oni to nisu.Treća velika neistina kojom je narušeno dostojanstvo Narodne skupštine je da opozicije nema na RTS, a meni je dirljivo kada pripadnici opozicije, odnosno profesor Pavlović u direktnom prenosu na RTS-u kaže da ga nema na RTS-u. Dakle, ja ne znam šta je sa mojim kolegom, uvaženim profesorom Pavlovićem,

poslanici, na primer ja nisam u direktnom prenosu, a oni koji su malopre rekli da na RTS-u nikog nema, oni su bili u direktnom prenosu. Nadam se da će neko čuti i moj glas. Možda noćas kada bude snimak. snimak. Sve je to normalno, oko dva, možda se neko potrudi, a možda ću i ja gledati.Oko nekih stvari koje su rečene želeo sam, kao neko ko predstavlja Vladu Republike Srbije, da kažem nekoliko reči. Što se tiče direktnih prenosa koji idu na RTS-u dva, tu je sve rečeno. Što se tiče ostalog dela uređivačke politike javnog servisa, ne očekujte valjda da Vlada Srbije uređuje. Postoje Postoje na osnovu posebnih propisa jasno utvrđeni organi i saveti koji uređuju javni servis i jedan i drugi.Ono što Vlada Srbije radi, u ovom trenutku, jeste da je predložila izmene propisa da bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje javnih servisa. Ja znam da se ovo ne sviđa vama, ali, to je tako.Što

kao drugi, ali ću pokušati činjenicama da baratam. Tamo radi danas 5.000 ljudi, tamo rade dve peći, tamo imamo kineskog investitora „Hestil“ koji je pre nekoliko dana najavio svoje novo ulaganje. To su činjenice i to ne može više niko da pobije.Treća pobije.Treća stvar koju želim da kažem, nije bilo na Javnom servisu ali je bilo na nekom drugom mediju, vezano za Zakon o utvrđivanju porekla imovine. Juče je bilo. Ministarka Nela Kuburović je jasno iznela da je urađen nacrt zakona koji utvrđuje poreklo imovine i da će se o njemu povesti javna rasprava. Toliko o tome da niko ne radi i da se ne ispunjavaju stvari koje se obećavaju.

laže narod na takav način, tj. da se laže čitav parlament, jer, to je duboka uvreda za Skupštinu, ja moram da kažem, što se tiče protežiranja na RTS, evo, dabogda vas protežirali kao što nas protežiraju.Zaista

I tako naprave emisiju. Pri tom, ni jedan od urednika, ni jedan od novinara nije pipnut kada je došlo do promene vlasti, a uglavnom su to ili supruge ili devojke raznih političara iz opozicije. Još iz opozicije. Još nešto moram da kažem. Lično zameram Radio-televiziji Srbije zato što štiti tu poslaničku grupu, iz razloga zato što ih eventualno ne zove, jer, da ih zove, njima bi uveliko pao rejting. Hvala

Zahvaljujem predsedavajuća.Kada god imamo izlaganja pojedinih poslaničkih grupa koje predstavljaju pokrete, onda idu po svakom zakonu, po svakom dnevnom redu, teme tipa – uzeli ste građanima Srbije, stavili ste ruku u džep građanima, partokratija, a u vreme kako smo mi radili, po principu kako bi mi radili, to je pravi put za ozdravljenje privrede Srbije. E, pa nije pravi put zatvoriti 5.000 radnih mesta u Smederevu i smederevskoj železari, pa onda doći ovde u parlament pa reći – znate, penzioneri nemaju zbog 5.000 radnika, pa svađati penzionere i radnike, nego biti odgovoran i reći – da, učestvovali smo u 24 privatizacije kao stečajni upravnici i podnosimo odgovornost za pljačkaške privatizacije i zbog danas treba da budemo van ovoga parlamenta. To bi bilo pošteno i prema građanima Srbije, a i prema kolegama koji vode sve političke stranke, bez obzira da li su opozicija ili pozicija. Hvala.(Saša

Hvala, uvaženi predsedavajući.Gospođo ministarko, ministri, koleginice i kolege, nekad se zapitam da nisam prespavao nekih 12 godina od 2000. do 2012. godine, ili sam bio negde u Amazonu, u nekoj dubokoj prašumi, ili sam bio sa kolege preko puta i njihove diskusije, dođem do zaključka da smo mi živeli u uređenoj državi do 2012. da je to bila država blagostanja, sve je funkcionisalo i od 2012. godine pa do danas – sve je uništeno. Sve je uništila Srpska napredna stranka. Tolika količina demagogije, bezobrazluka i neznanja – odavno je nisam čuo, kao danas.Konkretno, govorili smo nešto vrlo malo o Zakonu o platama u javnom sektoru. I onda su se lile silne suze, pričale su se raznorazne priče. Zaboravili ste ko je doveo sve nas da primamo takve plate kakve primamo u javnom sektoru, ko je dozvolio da smo morali da preduzmemo konkretne mere da sredimo javne finansije. Kao, to je palo sa neba, to je neko juče uradio sve. Pričamo o tome kako odlažemo rokove non-stop za Zakon o javnoj svojini. Sasvim normalno da se odlažu. Prvi put tokom 2016. godine urađeno je nešto konkretno.Normalno je da ni lokalne samouprave nisu radile svoj posao valjano, ali, tamo gde ste hteli da radite, konkretno lokalna samouprava iz koje ja dolazim, Kraljevo, uradila je dosta toga, pa zahvaljujući tim naporima, mi smo utvrdili da imamo tri hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta koje je neko obrađivao prethodnih 20-30 godina. Znači, nije to bilo zaparloženo, nije to stajalo negde tamo sa strane. Neko je koristio naše resurse. Neko je koristio javnu svojinu. Pronašli smo 50-ak stanova za koje niko nije znao, a neko je živeo u tim stanovima koji su vlasništvo Republike Srbije i svih nas, nije plaćao nikakve obaveze.Kritikujemo predlog ovog zakona, koji pokušava da samo za šest meseci sve one lokalne samouprave koje to nisu uradile natera, i definitivno uz pomoć Ministarstva za za lokalnu samoupravu, i privede taj veliki posao kraju, da najzad znamo šta imamo i sa čime raspolažemo.O čemu se pričalo? Pričalo se o vremenu zakazivanja. Svi su kritikovali 10 minuta pre 15 sati, a uspeli smo da podnesemo 1.400 amandmana, verovatno smislenih, verovatno onih amandmana gde piše – briše se.Kolege su ovde govorile, pokušavale su da govore, o Zakonu o finansiranju Javnog servisa. Ni jednu jedinu reč nisam čuo o tom predlogu. Pričali smo o 24 privatizacije, pričali smo o svemu i svačemu, o Železari, o Železari, o čemu nismo, sem o tom predlogu zakona. Ukoliko ne želite da učestvujete u diskusiji onako kako treba, dajte suvisle predloge, predložite amandmane, siguran sam da ćemo prihvatiti sve ono što je na mestu i što će poboljšati zakon. Kritika radi kritike nikome nije donela dobro.Mi se trudimo da radimo i radićemo u interesu građana Republike Srbije i svih 27 predloga, što zakona, što kadrovskih rešenja, što sporazuma, sigurno će doneti dobro. I siguran sam da ćemo u sledećoj godini mnogo dobra doneti za našu državu i za naš narod. Hvala.

koji su glasali za nas. Mi ovde trenutno ne predstavljamo Poslaničku grupu DS, već 230.000 glasača, građana Srbije, koje smo dobili na prethodnim parlamentarnim izborima.Mene interesuje zašto nismo dobili obrazloženje, tj. razloge za donošenje zakona po hitnom postupku, kada član 167. ovog Poslovnika, koji vi iz SNS ne poštujete, kaže – zakon se može doneti po hitnom postupku, po hitnom postupku može da se donese zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide. Koje su to okolnosti koje vi niste mogli da predvidite? Nadam se da ste bar pre tri meseca znali da je kraj godine 31. decembra.

na današnjem zasedanju, a dobili smo dnevni red samo 24 časa pre zasedanja. Poslanička grupa DS ima 18 minuta svog vremena. Mi imamo minut i 35 sekundi po jednom zakonu, koji je izuzetno važan i to ne sporimo. Zašto ne dozvolite bolju pripremu? Zašto ne dozvolite bolju raspravu? Da li zato što nemate argumenata? Da li zato što je lako vama iz vladajuće većine, iz SPS-a i SNS-a, zato što predsedavajući pritisne zvonce i vi glasate? Vi uopšte ne morate da pratite tok sednice, ne morate da znate šta piše u zakonima. Vi reagujete na zvonce, što je sramota 2016. godine, ali ne možemo mi da vas više edukujemo. Edukovali smo vas i trebalo nam je 25 godina da vam objasnimo da granica Karlobag-Ogulin-Virovitica nije dobra, da nije dobro ratovati, da nije dobro da na nas padaju bombe, ali ćemo vas valjda edukovati i u ovome.Što se tiče naplate za medijski javni servis, toliko govori premijer o istini. Premijer je rekao, evo, gospodin Aleksandar Vučić: „TV pretplata, kao što sam i obećao građanima Srbije, biće ukinuta. Ja ne pripadam onom tipu ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane Srbije i bavio se samo marketinškim trikovima“.

23 časa imate Aleksandra Vučića, a ostalih sat vremena je rezervisano za ljubimce Aleksandra Vučića, gospodina Antića i ostalih iz drugih poslaničkih grupa koji obožavaju lik i delo gospodina Aleksandra Vučića.Tako da, mi predlažemo da samo

čuli da govorim o REM-u? Pričam da je problem da REM nije dostavio osam meseci izveštaj o izbornim aktivnostima od aprila meseca ove godine.Prelazim na 2. tačku, pošto imamo veoma malo vremena, pa ne mogu da se zadržim dovoljno vremena na jednoj tački. Što se tiče zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru, kažete ovako – ovim zakonom se redefinišu rokovi kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u državnim organima, policijskih službenika, profesionalnih pripadnika vojske i zaposlenih u organima u čijem su delokrugu bezbednosni i obaveštajni poslovi.Što se tiče vojske, meni je žao ako ne prepoznajem nikoga i žao mi je što ministar Đorđević nije tu. Ja sam na ovaj problem ukazivao pre tri meseca, on se ovde smejao kao što se vi sada smejete. Kada smo dobili vojsku na ulici prvi put, e onda e onda je sada to problem. Demokratska stranka to ne podržava. Demokratska stranka želi da se bori u okviru institucija. Mi nismo pokret ili bilo šta, ali samo želim da kažem da nije normalno da se sa pripadnicima Vojske Srbije, kojih ima oko 40 hiljada, postupa na ovaj način.U Ministarstvu odbrane su već određeni platni razredi. Problem platnih razreda je da se objavi da li se u Ministarstvu odbrane ukidaju zagarantovani platni razredi za lica koja su stekla platne grupe kroz minuli rad i na taj način će smanjiti lični dohodak, koji je ionako mali prema stručnoj spremi. To znači da će se najvišim oficirima Vojske Srbije skinuti do 30%, što znači da će najviši oficiri Vojske Srbije, koji rizikujući svoj život brane nas i našu državu, ostati bez 25 hiljada dinara, a kao ste im povećali platu za 1.832 dinara. To je nedopustivo da se na taj način radi.Što se tiče „Petrohemije“, uvaženi ministar Arsić, protiv kojeg ja nemam ništa zaista, rekao je da su svi dugovi nastali, a sada država preuzima 105 miliona evra od „Petrohemije“, da su ti dugovi nastali u nekoj zloj vladi 2009. godine i nekoj katastrofalnoj vladi 2011. godine. Gospodine Arsiću, tada je ministar rudarstva i energetike bio Petar Škundrić, visoki član, predsednik glavnog odbora SPS,

dobro je da se vraćaju stare devizne štednje, ali je i dobro reći građanima da je to stara devizna štednja iz iste koalicije Vučić-Dačić-Nikolić iz 1999. godine, koja je uništila Srbiju. I dan danas građani Srbije imaju posledice od tih i takvih loših odluka iz 1999. godine. Hvala. **Nemanja Šarović** Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Arsiću, ne Antiću, prekršili ste član, odnosno prekršen je član 104. i član 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Gospodin Milojičić je pričao o svemu, samo nije o dnevnom redu.Koliko znam, Velika Srbija i granice Velike Srbije nisu tema dnevnog reda, ali nemam ništa protiv, naravno, o tome da pričate. Ali, ako već pričate, onda ste trebali pravilno da kažete koje su to granice. Vi sami kažete kako nemate dovoljno vremena i kako zbog toga brzate, pa ste možda zato rekli Karlobagog-Ogulin- Virovitica, a to je Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica.

stvar, dostojanstvo Narodne skupštine. Vi kada pričate o tome šta ste sve naučili ove bivše radikale koje ste proevropski transformisali, to jeste najveći problem, vi ste ih naučili sve što ste radili i oni ponavljaju sve što ste vi radili. To je suština problema u kome je Srbija – petnaest godina kontinuiteta DOS-vog režima, šesnaest, a

Samo o tački dnevnog reda, to je član 106, nije ni 103, ni 107, ali nema veze. Rekao je šta je rekao, samo nije rekao u čemu ste vi povredili Poslovnik. Član 106. govori da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj danas pokušavamo da raspravljamo, oni koji imaju dobru volju i želju da govore o dnevnom redu. Ali, poslanik iz DS, ne mogu da se setim tačno imena, znate na koga sam mislila, o svemu je govorio danas, ali nije govorio ni o jednoj tački dnevnog reda.Znači reda.Znači vi ste morali da reagujete i da pomognete kolegi poslaniku da sad već kada smo odmakli u ovom mandatu, shvati koji je dnevni red i koja je naša dužnost. Najpre da bi nas gledaoci, odnosno građani Srbije razumeli o čemu mi to raspravljamo.Znate, kad bi on uspeo jednom da govori o tački dnevnog reda, ubeđena sam da bi ga Radio televizija Srbije i druge televizije sa nacionalnim frekvencijama sigurno pozvale u neku tematsku emisiju, zato što bi mogao da govori o suštini, o nekoj aktuelnoj temi. Ovako ne mogu da ga pozovu zbog uređivačke politike, jer te emisije ne bi bile gledane. U tome je problem. Zahvaljujem.Potpuno se slažem sa vama, ali mlad je naučiće.Da li tražite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? **Maja Gojković** Niste vi krivi što on ne zna dnevni red, tako da ne mogu da svalim krivicu na vas, ali upozorite ga, molim vas sledeći put. Poslovniku Radoslav Milojičić. Hvala gospodine Arsiću.Reklamiram član 108. Morali ste da opomenete prethodnu govornicu, kojoj ne mogu da se setim, žao mi je, prezimena i imena, jer je govorila o tome šta sam ja govorio u svom izlaganju. Ja sam govorio o Zakonu o platama u javnom sektoru. Govorio sam o Petrohemiji. Govorio sam o platnim razredima u Vojsci Srbije, ne znam šta tu nije dnevni red. Kolega Milojičiću, potrošili ste kompletno vreme vaša poslaničke grupe, samo to da vam kažem, ili sedam minuta koliko ste govorili, samo 45 sekundi ste govorili o zakonima koje ste nabrajali, tako da vam ja čestitam na tome.Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Hvala gospodine predsedavajući.Da, ponovo po osnovu pominjanja stranke. Slažem se ja ovde izrečenim da treba pomoći kolegama. Treba pomoći uvek, što se kaže, ljudski i kada je reč o ovom iniciranju replike ponovo, možda treba pomoći ponovo time što ćemo podeliti neke mudrosti, neke zaključke.Dame i gospodo, mali gušter kada je nošen snažnom željom da postane krokodil treba da zna da snažna želja nije dovoljna. Potrebno je i na odgovarajući način izabrati radne uslove. Ne može da se postane krokodil u maloj bari koja je vremenom sve manja i manja i sve više presušuje.Ovo slobodno, gospodine predsedavajući shvatite kao moj komentar na temu stranaka. To je možda i određena pouka. Recitacija koju smo čuli naučena napamet, izgovorena u dahu uz dosta grešaka uz put, ali Bože moj, podsetila me je na ono što je demonstrirao još jedan čovek sa iste strane sale, možda neki minut pre toga. Znate na šta? Na onu anegdotu kada student se sprema da odgovara lekciju iz biologije, pa nauči lekciju – gliste, ubeđen da će neko da ga pita baš to pitanje. Onda stigne pred profesora i ovaj ga pita šta znate o slonu. Pa, se onda student znoji, vrpolji i kaže – slon je životinja koja ima velike oči, e sa tim veliki očima on može da vidi glistu i onda kreće da priča o glisti. Kad neko nauči ovde jedan te isti tekst, jednu te istu pesmicu šta god da je na dnevnom redu i onda samo gleda kako da nađe dovoljno prostora da tu pesmicu isporuči – jer taman je toliko interesantan i mudar koliko i taj student iz te priče.Što se tiče pitanja sramote i 2016. Sramota je da neko pominje bilo šta vojno u ovoj zemlji, a ne seti se vojnih penzija koje su unakazili za 200 miliona. Sramota je da taj isti ne zna razliku između TV taksi i TV pretplate, a kao je neki narodni poslanik. A da se ne lažemo, sramota je bilo šta u vezi sa ti licem i Narodnom skupštinom. Hvala lepo. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. Nije tu.Reč ima narodni poslanik Muamer

Samo postavljam pitanje tom govorniku – čime? Da li je to ovim današnjim posvećenim radom po tačkama dnevnog reda koje su izuzetno značajne i gde moramo usvojiti jedan veoma značajan set zakona. Da li je to zbog toga što ćemo raditi po 1.400 amandmana koji nisam siguran da li su dovoljno smisleni ili besmisleni ili smisleni, ali su uglavnom preko 90% od strane opozicije.Da li je uopšte pošteno i moralno govoriti o čoveku koji je bio ministar energetike, a govornik koji o njemu priča čak i ne zna tog čoveka, pa je sramota o njemu na taj način govoriti. Pitao bih da li vam je poznato ko je pre tog ministra bio ministar energetike? Da li vam je poznato ko je bio 2000. godine ministar energetike? Da li vam je poznato ko je vodio to ministarstvo i ko je vodio ministarstvo koje je donelo i predložilo Zakon o privatizaciji koji je generisao privredno groblje u kome živi današnja Srbija? Da li vam je to poznato?

iako sam mogao da ubuduće ovakve političke diskusije sankcionišete. Hvala.

DS.Moj kolega Milojičić je pomenuo, pošto, izazvana replika o ministru energetike iz 2009. godine, aktuelni ministar je bio deo Vlade i Milojičić je dao jednu jednu logičnu sugestiju da govorite sa odgovornosti i o periodu u kome ste nosili deo odgovornosti u toj Vladi. To je sasvim ljudski i normalno i nije ni na koji način uvredljivo, jer smo se naslušali ovde stalnih argumenata, šta u prethodnom periodu, a prethodna vlast. Ova Vlada je imala prethodnu Vladu koja je činila 90% upravo ove aktuelne Vlade, a ta prethodna je imala prethodnu koja je isto tako činila 90% te prethodne. Izmenjale su se tri vlade. Stalno pozivajući se na odgovornost nekih prethodnih vlada možemo da se vratimo i u taj period o kome je Milojičić govorio,

napravila dobru stvar za Srbiju 1991, 1992. godine sa proglašavanjem stare devizne štednje i sa štetom i sa javnim dugom koji do sada, do 2016. godine Srbija treba da isplaćuje i da realizuje. Da li ste ponosni na taj period? Na taj period od 4,2 milijarde koje su sanirane novim zakonom od 2002. godine, da li ste ponosni i na periode koji su nas kao zemlju iscrpljivali, gde lečimo sve te posledice svih ovih godina.Dakle, pođite od sopstvene odgovornosti, a ja mislim da je ta koalicija o kojoj ste govorili, koalicija koja nije ostavila u životu DS ili spasila, kako ste već rekli, to je nešto što je DS preuzela na sebe gradeći partnerstvo. Ja mislim da je sa svoje strane gradila korektno partnerstvo i nikada o tom Zahvaljujem se predsedavajući.Socijalistička partija Srbije je prošla brojna iskušenja i izazove kao jedna od najstarijih partija na političkoj sceni Srbije, katarze i mnogo štošta drugo i ostala je na svojim nogama i danas je tu gde jeste za razliku od DS koja je tamo gde jeste.Što se tiče našeg perioda, kakav je bio takav je bio, moram samo da vam skrenem pažnju na jednu činjenicu koju vi ne možete da dovedete u sumnju. Socijalistička partija Srbije 2008. godine je imala pravo izbora i u tom izboru se opredelila da spasi vas.

mene okarakteriše kao nečijeg ljubimca.Gospodine Milojičiću, koliko vidim, vi ste ovde ljubimac. Dobili ste lekciju iz geografije, dobili ste lekciju iz biologije, tako da vidim da ste vi ovde ljubimac. Sa svih strana vas mnogo vole i uvažavaju i obučavaju.Sad

pokušao da politički boji neke moje diskusije koje su bile pre svega odgovori na pitanje ili komentare narodnih poslanika koji su pokušali na jedan način da kao teret ovoj Vladi spočitaju 105 miliona evra koji se vraćaju kroz Zakon o javnom dugu.Bez bilo kakve politizacije, bez bilo kakvog karakterisanja prethodnih vlada sam bio u obavezi i zbog ovog doma i zbog Vlade u kojoj sedim i zbog javnosti da navedem tačan period u kome je nastao dug. Time nisam rekao da je neka vlada bila katastrofalna, niti da je katastrofalno radila, ali nisam dao na Vladu u kojoj sedim sa stanovišta pravljenja duga u „Petrohemiji“, jer sam vrlo precizno naveo u kojim godinama je dug nastao i vrlo precizno naveo da u mandatu ove Vlade nije nastao ni dinar duga i da u mandatu ove Vlade ta ista „Petrohemija“ pod novim uslovima rada koji mi diktiramo, ostvaruje pozitivno poslovanje i „Ebida“ i dobit su zaista za respekt i to očekujem i od vas da prokomentarišete.Kad me terate da uđem u tu politiku kada govorim o „Petrohemiji“, ja bežim od politike kad je „Petrohemija“ u pitanju, jer je ovo suviše važno pitanje da bi ga mi politizirali i da bi ga gurali u dnevno-političku prašinu, jer, ponavljam, ovo je 300 miliona evra godišnje poslovanja od čega 250 miliona ide za izvoz i zaista je kapitalno važno za ekonomiju ove zemlje.Moram da kažem da, uz ogromno uvažavanje profesora Škundrića, on nije bio zadužen za „Petrohemiju“. „Petrohemija“ nije deo energetskog sektora, već je to jedna privredna delatnost, a ja se bavim „Petrohemijom“ zato što me po tom pitanju ovlastio predsednik Vlade da vodim pregovore sa NIS vezano za, ponavljam, otpis, kamata, konverziju dela potraživanja u kapital „Petrohemije“ i obezbeđivanje desetogodišnjeg ugovora po povoljnim uslovima i povoljnim okolnostima, tako da ako bi i ušao u to da bilo koga bojim da je za nešto odgovoran ili ne, profesor Škundrić to definitivno nije jer, ponavljam, nije bilo u njegovoj resornoj nadležnosti.Zaista, pokušavam da biram reči i da po ovako važnim pitanjima ne uđem na tu klackalicu političkih prepucavanja, ali ako napadate Vladu u kojoj sedim zbog tih 105 miliona, ja ću uvek svaki put i sto puta i hiljadu puta da ponovim vrlo precizno u dinar ili evro u kom periodu je taj dug nastao i da ponovim da ova Vlada vodi odgovornu ekonomsku politiku kad je ova zemlja u pitanju i da vraćamo dugove koji su nastali i u prethodnom periodu i da je to naša obaveza zbog budućnosti i zbog naše dece. Hvala. Gospodine ministre, ni meni ni Demokratskoj stranci niko ne deli lekcije. Demokratska stranka već 27 godina ima jasan put, pravac, cilj.

nisu gubljeni životi, nije razarana naša zemlja. To je razlika između DS i drugih stranaka koje se ovde nalaze.Nije fer.

ali niste vi nas tada ni rehabilitovali, kao što je prethodni govornik rekao, niti spasili. Da vas podsetim, DS je tada dobila 39% na izborima, tako da nije imao ko šta da spašava DS. Možemo da Možemo da govorimo politički i dalje, samo mislim da nije korektno.Demokratskoj stranci još jednom ponavljam, niko nikada za ovih 27 godina i niko neće ni u budućnosti deliti lekcije, jer DS je ili prva u vlasti i sav teret dobrih i loših poteza preuzima na sebe ili je prva, kao što je to danas, u opoziciji i ne pristaje nikada i nije pristajala da bude otirač za noge bilo kojem premijeru. **Aleksandar Antić** Ja se vas nešto ne sećam iz tog vremena ozbiljne DS i ozbiljnih ljudi koji su u toj stranci sedeli, moram da vam kažem i moram da vam priznam.

malo se fokusirajte na to što radite.Moram da kažem da tih ozbiljnih ljudi ne vidim ni sada u DS, kada me terate na tu temu da pričam.Socijalistička partija Srbije zaista je ružno reći da je svojim odlukama izazvala bombardovanje. To je bio deo politike ove zemlje, jedna tužna epizoda u našoj istoriji i red je da o tome reč daju istoričari, a ne oni koji čak nisu bili ni deo političkog političkog života kada su te odluke donošene.Mada moram da se prisetim i pojedinih epizoda iz tog tužnog perioda u kome su se neki po malo i radovali tom bombardovanju i možda ga po malo i prizivali, ali to je deo deo jedne politike i jednog vremena o kome sud daju pomalo birači, a treba pre svega da daje istorija, a ne vi i ja u našoj polemici koja je možda malo i emotivna u ovom trenutku.Moram da kažem da SPS se nikad nije krila iza DS, jer zaista jer zaista vi niste bili kišobran pod koji SPS i ta ideja koju ona zastupa ikada mogla da stane, kao što se ne krijemo ni sada. Imamo svoj politički put, svoj politički život, svoju političku snagu koja je bila i mnogo velika, bila i vrlo skromna, ali to smo mi i borimo se za naše ideje i verujte mi da će ta ideja biti mnogo jača u vremenu koje dolazi od one koju vi zastupate. Mislim da je, gospodine predsedavajući, evo, vama se obraćam, zaista neprimereno da nam se ministar na ovakav način obraća kao poslanicima i DS – delite lekcije i govorite o nedostojnim ljudima koje ne vidite ovde, koji sede u klupama poslaničkog kluba DS.Mislim da nikome nije u ovoj sali dozvoljeno da deli takvu vrstu kvalifikacija bilo kome u sali. Prema vama, i prema svim ministarkama, i ministrima i prema svim kolegama poslanicima se ponašamo uljudno i tako ćemo i dalje raditi. Niti ćemo u budućnosti bilo koga kvalifikovati na ovaj način na koji ste vi kvalifikovali ljude kao vi sada ovde.Ovo

da svedočite svojim ličnim životima, svako od nas. Evo, ja ću vam svedočiti svojim životom.Demokratska stranka je bila najhrabrija onda kada se devedesetih godina borila za mir i kada je govorila o miru. Tada je bilo najopasnije govoriti o miru, ali onda kada smo 1999. godine napadnuti, ja sam bio predsednik Gradskog odbora DS u Nišu, obukao sam uniformu i bio na raketnim jedinicama na Kosovu i Metohiji.Ja ne mogu da pređem preko ovakvih uvreda. Ovo je lična uvreda. Ja želim da se izvinite zbog toga. Ja mislim da je to red, jer niko, niko iz ove sale nikada nije mogao da priželjkuje, onako kako su mnogi bili optuživani, da svojoj deci stavljaju lokatore ispod jastuka, i to smo prolazili.

sam ministra da to kaže, zato što ga je kolega Milojičić optuživao da je odgovoran za bombardovanje Srbije. Znači, ne možete da imate duple standarde.Ministar

Pre svega, ja pred ovim visokim domom moram da se možda složim da sam izašao iz okvira diskusije ministra, u odnosu na

vrlo teškim i vrlo specifičnim optužbama, na koje sam, izvinite, i kao političko biće morao da odgovorim.Vama, kolega Ćiriću, se lično izvinjavam, zato što izuzetno cenim i vas i znam da ste veliki patriota.

Nastavljamo dalje sa radom.Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite. **Srbislav Filipović** Hvala, predsedavajući.Samo vas prvo molim da mi omogućite uslove za diskusiju. Molim kolege da omoguće gospodinu Filipoviću da govori. Ili ćemo da radimo kako je red, ili prosto ne treba da radimo. Mislim da Narodna skupština zaslužuje da se prema njoj svi zajedno ophodimo sa mnogo više poštovanja nego što to čine pojedine kolege poslanici. Ali, time što provode vreme van klupa i time što ćaskaju i smeškaju se jedni sa drugima, mogli bi za to vreme da nešto čuju, možda nešto i nauče.Na početku, želim da pozdravim ministre koji su danas sa nama, gospođu ministarku, da kažem da ću podržati sve zakone koji su ovde predloženi i da se naravno osvrnem na ono o čemu želim danas da diskutujem. To je taksa za javni medijski servis.

slobode medija, prisustvo u medijima i to kako pojedini vide medijsku sliku, medijsku scenu u Republici Srbiji.Kako neki koji su govorili o medijima vide medije i javni servis, pokazuju upravo oni koji su danas i kritikovali time što ono što govorimo ne žele ni da slušaju. Ali, čuće građani Srbije u odloženom prenosu, tj. snimku.Neki su rekli danas, postavljaju pitanje - šta će nam uopšte taksa za javni medijski servis? Pa, kada se tako pitanje postavlja ako težimo da budemo jedno normalno, civilizovano, evropsko razvijeno društvo, onda moramo da težimo i onim vrednostima, onim stvarima kojima se služe ta razvijena evropska društva.Recimo, društva.Recimo, u Velikoj Britaniji pretplata je osnovni izvor finansiranja BBC-a, pretplatom se godišnje, u Velikoj Britaniji prikupi nešto više od 1,2 milijarde funti, što čini oko 70% budžeta BBC-a. U Nemačkoj takođe postoji pretplata koju građani plaćaju za javni medijski servis. U Francuskoj takođe je pretplata glavni izvor finansiranja javnog medijskog servisa. Možemo da idemo i na region u kome se nalazi naša država. U Albaniji se, recimo, taksa na posedovanje TV-a i radio prijemnika naplaćuje od 1998. godine na ovamo, u Hrvatskoj smo čuli danas, u Sloveniji, Makedoniji, Bosni, Crnoj Gori, svuda.Dakle, ako je to nešto što je praksa u 90%, slobodno mogu da kažem, država u Evropi, ne vidim zašto onda Srbija treba da bude izuzetak. Ako hoćemo da imamo medije koji nam nešto nude, ako hoćemo da imamo javni servis sa edukativnim programom, serijama, filmovima, to nešto košta, to neko mora da plati.Činjenica je da RTS sam kompletan novac ne može da prikupi. Zato moramo mi kao građani da pomognemo, i to je simbolična svota od 150 dinara na mesečnom nivou, da pomognemo našem javnom medijskom servisu.Govorili servisu.Govorili su neki da nisu ni prisutni u javnom medijskom servisu, da ih nema nigde. Znate šta, kada bi se ti i takvi pojavili malo češće u javnom medijskom servisu, u emisijama, ne samo u Skupštini, verujem da onda ne bi ni imali dovoljno procenata da se nađu u Skupštini Srbije. Tako da je i dobro što građani nemaju priliku, kako to oni kažu, a mislim da imaju priliku da se pojavljuju u emisijama, imaju priliku da u direktnim prenosima sednica Skupštine građani čuju, vide šta je politika, šta su ideje, šta su programi i na taj način možda najbolje ocene ko kako radi.Upravo kroz to što građani imaju priliku da vide direktne prenose Skupštine Srbije, gde se i obrazlažu zakoni, da čujemo neke druge ideje i predloge, ljudi su zato i izašli na izbore, dali natpolovičnu podršku, preko 50% podršku listu koju je predvodio i predvodi premijer Srbije Aleksandar Vučić. Tu su stvari apsolutno jasno. Tu nema nikakve dileme.Kada je u pitanju ekonomija, vratiću se ponovo na javni medijski servis, i kako tu ništa ne valja, kada danas govorimo o finansijskim zakonima, i kako ništa nije urađeno u prethodne četiri godine, urađeno je mnogo toga. Neki su rekli da oni nisu fizički nikoga ubijali za vreme svoje vlasti. Moguće da nije bilo takvih dešavanja, ali su zato ekonomski sahranili Srbiju, zato su ekonomski uništili našu državu, zato su razorili naša preduzeća, zato su zadužili javna preduzeća, zato su zadužili Srbiju do guše. Toliko o tim ekonomskim stručnjacima.Šta je uradila SNS i Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem do kraja 2016. godine? Recimo, nezaposlenost 2012. godine, prema zvaničnim statistikama bila je preko 26%, možda i veća. Krajem 2016. godine, prema zvaničnim statistikama kojima raspolaže Republika Srbija, a valjda verujemo zvaničnim institucijama svoje države, ako smo stranke koje se bore i zalažu za to da imamo institucije koje su nezavisne, odgovorne prema građanima, nezaposlenost je danas u Republici Srbiji 16%, a a cilj ove Vlade, kao što smo čuli kada je formirana, je da nezaposlenost padne ispod 10'% na kraju mandata Vlade koju vodi Aleksandar Vučić.Dalje, rast 2012. godine je bio negativan, minus 3,6. Danas je rast 2,8%, a možda će biti i 3% na kraju ove godine. Očekujemo da od sledeće godine rast ide preko 3%, pa i do 4%.Možemo da govorimo i o zapošljavanju. Fabrike od 2014. do 2016. godine, u Srbiji je otvoreno preko 40 novih fabrika, privatnih fabrika, privatnih radnih mesta, gde rade građani Republike Srbije. Oni koji su ostajali bez posla od 2000. godine do 2012. godine, naravno, toga je bilo i pre.Možemo da govorimo i o najnovijim pozitivnim rezultatima ove Vlade. To je ono što se odnosi na Vojsku Srbije koja se modernizuje, koja je dobila šest novih aviona, koja uvodi novo moderno, savremeno naoružanje, kako bi mogla da ima sigurno nebo, kako bi mogla da osigura budućnost … **Veroljub Naravno, sve je to tema, tiče se finansija. Putevi. Više puteva se sada gradi nego ikada u istoriji Srbije.Kako istoriji Srbije.Kako SNS, kako su neki rekli, drži medije pod kontrolom i kako drži javni medijski servis pod kontrolom, to se vidi i tokom izbornih kampanja, i to se vidi svakog dana kada najmanje imate onih vesti ili ključnih vesti gde izlaze i govore predstavnici SNS, a pogotovo premijer Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić.Naravno, žale se neki da nema zakona o poreklu imovine. To sam ostavio namerno za kraj. Jedva čekam da taj zakon dođe zato što ćemo onda da znamo gde je taj novac koji je nestajao kroz privatizacije, kroz pljačku, kroz otimačinu od 2000. godine do danas, do 2012. godine. Gde su te pare? Za neke je bolje da taj zakon ne prizivaju zato što će onda, verujem, ostati bez mnogo toga čime se danas diče, sa skupocenim automobilima, vilama, kućama itd, koje drže u svojim posedima. Nemojte da prizivate ni zakon o poreklu imovine. Nemojte da trčite na javni medijski servis. Što više vi jurite u medije, to vas je sve manje. Bolje se sakrijte negde u mišiju rupu da građani ne vide i da vas ne gledaju više. Hvala. Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov.Nema više vremena poslanička grupa.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.

s obzirom na obiman i iscrpan dnevni red, da je teško kontrolisati kada neki govornik izađe malo iz okvira onoga što je predmet rasprave, odnosno dnevnog reda.Jedan reda.Jedan od prethodnih govornika, a da ne bude zabune, mislim na prethodnog govornika koji se prepoznao u Orlićevoj anegdoti oko guštera i gliste, je prevršio svaku meru danas. Očigledno je da je on, taj prethodni govornik, ovu sednicu današnju doživeo kao sredstvo da po ko zna koji put još jednom iznese neku lažnu optužbu, opet nešto slaže na račun Vlade Republike Srbije, na račun SNS, naravno, naravno, iznese i po neku uvredu, ali na to smo već navikli, oguglali smo, pa mu nećemo naročito zameriti. Mislim da je taj govornik poslednja osoba u Skupštini

osoba.Zašto to mislim? Zato što je u periodu dok je upravljao svojom opštinom, a u pitanju je Smederevska Palanka, napravio dug od tri milijarde dinara. Meni je drago što je gospođa Brnabić danas sa nama, jer upravo je ona bila pre nekoliko dana u Smederevskoj Palanci i saopštila frapantne podatke. Dakle, ja ću pročitati jedan medijski izveštaj – Smederevska Palanka i Prokuplje kao da su u stečaju, tako glasi naslov.Smederevska Palanka sa oko 50.000 žitelja imala je 820 opštinara, a zaduženi su tri milijarde dinara, što je nasleđeno stanje koje se sada sanira, koje ćemo, nadam se, uspeti da saniramo posle njegove vlasti. Imaju 19 javnih komunalnih preduzeća i svi su u blokadi. Škole, bolnice, apotekarske ustanove, sve je u blokadi. Dakle, paralisan grad, blokiran grad, grad u stečaju, grad u bankrotu. Kada im jedno javno komunalno preduzeće bankrotira, oni otvore drugo i tako su stigli do broja 19. Tome se mora stati na put, ističe ministarka koja je danas sa nama, dakle, gospođa Brnabić.Ja bih još naveo jednu rečenicu, ista prilika je bila kada je kao ministar posetila tu opštinu, jako teška finansijska situacija u Smederevskoj Palanci. Prvo što mora da se pripremi je plan konsolidacije. Sledi ozbiljna i hitna racionalizacija, reprogram dugova i rad na povećanju prihoda opštine. Pomoć Vlade Srbije je moguća, ali tek nakon priprema plana sanacije na kom ćemo zajedno raditi sa opštinom, a ja ću dodati sa novom opštinskom upravom.Ono što smo uspeli od prethodnog govornika da nasledimo jesu ogromni dugovi, to je bankrot, to je rupa bez dna. Tri milijarde dinara, dakle. Navešću jedan primer kako su bez sprovedenog postupka javne nabavke preuzeli obaveze i platili usluge bez ikakvog pisanog ugovora u iznosu od 24 miliona, više od 24 miliona dinara. Dakle, zamislite situaciju da je opština za neki posao, za izvođenje nekih radova, bez ikakvog ugovora, bez tendera dodelili posao nekoj firmi, samo ne znam kako, verovatno usmeno, jer ne postoji nikakav pisani trag, bez ugovora, preko 24 miliona dinara. To je očigledan, to je eklatantan primer kako su stvari funkcionisale za vreme vođenja Smederevske Palanke kod prethodnog govornika i on danas pokušava da ospori rezultate Vlade. Ovde smo čuli razne pokušaje da se prikaže neka krivica za neko stanje u nečemu.Pričamo o javnim finansijama, pa nikada bolje stanje u javnim finansijama nije bilo. Nikada čistije stanje javnih finansija nismo imali, nego u poslednje vreme. li da pričamo o zaposlenosti? Nikada manja stopa i manji procenat nezaposlenosti nije bio, između 15% i 16% je stanje nezaposlenosti u Srbiji, a bilo je, koliko, 26%.Hoćemo da pričamo o porezu? Rekordna je naplata poreza, rekordna. Nikada ovakva naplata poreza nije bila u poslednje vreme. Pričamo o investicijama? Pa, samo u ovoj godini je preko 1,4 milijarde evra direktnih stranih investicija. Samo u ovoj godini. I to su fakti, to su činjenice. Znam da to boli i prethodnog govornika i još neke prisutne, ali to su činjenice i to su rezultati ove Vlade koje ne možete da osporite. Apsolutno nemate nijedan argument za to.I ono što je očigledno, gospodine predsedavajući, ako ste pažljivo pratili njegovu diskusiju, jedna jedina zamerka koja je danas izrečena ovde, a to je obiman dnevni red, a to što smo spojili 27 tačaka dnevnog reda, dakle, to je jedina zamerka koju je on spočitao danas ovde. A oni su u njihovo vreme, nadovezaću se na ono što je gospođa Tomić danas rekla, dakle, samo u maju 2010. godine, na jednoj sednici objedinili 94 tačke i na radost prethodnog govornika jedna od tih 94 tačke bila je Predlog zakona o pivu. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Ivana Stojiljković. je veoma važan set finansijskih zakona pred nama i zamolila bih kolegu, prosto da nastavim. Danas pred nama je veoma važan set finansijskih zakona i kolege, i pre mene su mnogo o tome govorili, pre svega zato što su doneta i predložena su veoma dobra rešenja za sve građane Srbije, posebno za osetljive kategorije našeg društva, kao što smo čuli za decu, za majke sa decom, zatim za osobe sa invaliditetom, gde se kroz carinski zakon povećava obim zaštite i pomoći, smanjuju se poreske olakšice za ogrev, i o tome ćemo verovatno još mnogo toga čuti i od govornika koji će posle mene govoriti.Osvrnula bih se na na dva Predloga zakona koji su po mom mišljenju onako neopravdano danas zapostavljeni. Naime, radi se o Predlozima zakona, odnosno Sporazumu i Ugovoru o zajmu za nastavak izgradnje delova Koridora 10 i Koridora 11. Žao mi je što se danas jako malo o tome govorilo, iako svi znamo da su ovi koridori, odnosno delovi autoputeva koji prolaze kroz našu zemlju, koji su delovi ovih koridora, pokretači našeg ekonomskog razvoja, pokretači razvoja naše privrede, socijalnog razvoja i svega onoga što mi očekujemo da bude dobro u našoj zemlji.Žao mi je što se danas ova dva zakona od strane pojedinih opozicionih poslanika govorilo u smislu da su to vrlo neopravdana zaduživanja naše zemlje. U neku ruku smatram da jeste stvarno šteta što mi danas moramo o tome ponovo da razgovaramo i što moramo da pozajmljujemo ovaj novac, ali oni koji su imali šansu da grade ove koridore, i koji su imali šansu da sav onaj ogroman novac koji su dobili od privatizacija ulažu u ovakve infrastrukturne projekte, oni su ulagali u redovne troškove, krpljenje rupa i danas govore zašto nisu završeni ovi koridori.Upravo otkako je ova Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem preuzela ove poslove ovi koridori se završavaju i mi ćemo konačno imati panevropski koridor kroz našu zemlju, imaćemo izgradnju autoputeva i bićemo povezani i unutar naše Srbije i sa svetom. Da podsetim o čemu se radi. Dakle, imamo sporazum sporazum Međunarodne banke za obnovu i razvoj sa našom Republikom Srbijom, koja je odobrila dve vrste kredita. Dakle jedno je investicioni kredit to je ovaj za obnovu, odnosno za nastavak izgradnje Koridora 10, odnosno dela autoputa u iznosu od 35 miliona evra, a drugi je programski zajam, vrlo važan, koji predstavlja podršku našem budžetu i gde će se kroz ovaj zajam obezbediti novac koji će pomoći za stvaranje dobra jedne poslovne investicije gde je cilj da mi razvijemo privatni sektor, da rasteretimo državne institucije i da oni budu nosioci zaposlenja.Ono što je jako bitno napomenuti, jeste da smo mi od šefa Svetske banke dobili sve pohvale za to kako napreduje naša zemlja, pa da ne zaboravimo da smo se ove godine našli na vrlo visokom, za nas neočekivanom, 47 mestu, a da je šef Svetske banke predvideo da se mi za dve, tri godine godine sigurno nalazimo među prvih 20 zemalja, što je zaista u ovom trenutku neverovatno, ali verujemo da će biti ostvarljivo ovakvim radom, marljivošću i ovakvim rezultatima do sada. To je vrlo bitno pomenuti da znaju građani šta znači. Onog trenutka kada se popnemo što više na ovoj lestvici, kad budemo među među prvih 20 zemalja na Svetskoj duing biznis listi to će značiti da ćemo biti mnogo privlačniji za investitore, da ćemo biti mnogo privlačniji za trgovinu, za tranzit, za turizam, i za sve ono što nosi razvoj jedne zemlje.Dakle, ovaj sporazum o zajmu je potpisan još 2009. godine i potpisali su oni što su danas govorili zašto pozajmljujete novac, i naravno nije građen Koridor, nije se koristio novac kako treba, tako da 2016. godine se pokazalo da je povučeno, da je znači ostvareno iskorišćeno zajma oko 82%. Činjenica je da postoje odlaganja i da su postojali problemi. Oni su se uglavnom manifestovali do 2012. godine, priznajem bilo je tu i nekih razloga koje nije mogao da kontroliše čovek, kao što su vremenski uslovi, kao što su geomorfološke karakteristike tog terena, pa se mora ujedno menjati trasa, ali u svakom slučaju najviše je bilo ljudskog nemara, neažurnosti, otvaranja raznoraznih preduzeća, javni,h prebacivanja loptica sa jedne na drugu odgovornosti tako da mi danas bilo kamo sreće da možemo da pričamo da je završen Koridor 10 i da ne mora Srbija da uzima i ovaj zajam od 35 miliona, ali uzima ga upravo zato što su stručnjaci rekli da neko nije dobro predvideo koliko će novca trebati, koliko bi novca trebalo za izgradnju ovog Koridora tako da je ovih 35 miliona neophodno.Ono što je jako bitno, jeste da se ovaj novac jako transparentno troši, da ovaj novac ne može da povlači se odjednom, kao što je rekao opozicioni poslanik, pa da neko potroši tek tako da se ne zna gde je otišao novac, a da posle neko drugi vraća. To nije takva vrsta zajma. Znači, ovde Svetska banka, odnosno Međunarodna banka za obnovu i razvoj traži da Srbija dostavi tačne uslove, da daje redovno izveštaje, znači kako bi se sprečila korupcija, to podrazumeva redovne i projekte, projektne izveštaje i finansijske izveštaje, i naravno redovnu reviziju, tako da je korupcija smanjena na najminimalniju moguću meru.Ono što nama ovaj Koridor će obezbediti jeste da se nađemo u centru Tranevropskog koridora, koji povezuje sedam zemalja od Austrije do Grčke i ono što je jako važno jeste da Srbija, koja je dugo godina obilažena, a to vrlo često volim da napomenem, kada se jednom trasira put, pa makar on bio i duži, nekako ljudi inercijom idu preko tog puta. Dugo će biti potrebno da se naviknu svi iz regiona da prolaze preko Srbije, a upravo je Koridor 10 ono što će dovesti do toga. Prema proračunima oko stotine miliona evra će ostajati samo od putarina i onoga što će kroz tranzit ostavljati stranci u našoj zemlji, što će povećati naravno i poboljšati i turizam.Rekla turizam.Rekla bih nešto kratko i o ovom drugom ugovoru. Radi se o zajmu za nastavak, odnosno za izgradnju deonice puta Surčin-Obrenovac, koji upravo pripada ta deonica, kompletnom putu, od autoputa od Beograda do Preljine. do Preljine. Mi smo svedoci da ovaj deo koji je nedavno otvoren od LJiga do Preljine jako dobro zaživeo. Svedok sam i neko sam ko ga svakodnevno koristi. Znači, koliko znači tih 40 kilometara i posebno moram da kažem da smo se svi koji prolazimo tim putem složili da postanemo njegovog značaja svesni, i sigurnosti, i bezbednosti, i rasterećenosti puta, onog trenutka kada se isključimo sa njega na magistralni put, tek onda vidimo koliko ustvari, prosto vam se čini na autoputu da je prazan, a kada se isključite na magistralni put shvatite koliki je njegov značaj.Svi se radujemo da ovaj deo autoputa bude uskoro stavljen u punu funkciju, dakle od Beograda pa sve do Preljine. Želim da dam podršku svim ovim zajmovima, i sigurna sam da se sve moje kolege iz SNS-a slažu sa tim. Pre svega, zato što su svi autoputevi u našoj zemlji, profitabilni, predstavljaju profitabilnu granu privrede i ne samo autoputevi, nego sve saobraćajnice. Tako da su ovi zajmovi opravdani i puna podrška za sve zakone, a posebno za ove zakone u Danu za glasanje. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Ana Stevanović. Izvolite. **Ana Stevanović** Zahvaljujem se, predsedavajući.Uvažene kolege narodni poslanici i građani Srbije, ja ću svoje izlaganje posvetiti isključivo kandidatima za članove Regulatornog tela za elektronske medije.Prema Zakonu o elektronskim medijima i prema Statutu ovog navodno nezavisnog tela, stoji da kandidati u ovom regulatornom telu moraju da budu nezavisni i to moraju da budu ljudi poznati u medijskim strukama. Mi ovaj put od četvorice kandidata treba da odaberemo dvoje. Preciznim uvidom u njihove biografije možemo da vidimo da trojica od četvorice ne ispunjavaju te kriterijume, da to nisu stručnjaci koji su prepoznati u medijima, nit su to ljudi koji su se ikada bavili medijima.Ne bih ovde imenovala neke, pošto mislim da to prosto sada nije u redu, ali ću pitati sve vas javno, a i građane Srbije, da se zapitamo svi kakve veze ima čovek koji je nekada bio direktor gradskog saobraćajnog preduzeća sa medijima? Prilikom razgovora koji smo mi obavili sa kandidatima, videli smo da se nijedan od kandidata nikad nije bavio medijima na način na koji to propisuje ovo regulatorno telo.Ono što je posebno opasno i što je siguran uvod u četiri godine apsolutnog medijskog mraka, jeste potencijalni odabir, a ja verujem da će se, nažalost, ovaj čovek i odabrati, potencijalno biranje Gorana Petrovića, koji je aktuelni zamenik predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.Zbog čega tvrdim da nam sledi četiri godine mraka u slučaju da ovaj čovek bude izabran, a nažalost verujem da hoće biti izabran? On je, naime, u ovom telu od 2011. godine, i od tada je bio u mogućnosti da spreči potpuno medijsko crnilo koje vlada u našim medijima od 2012. godine. On to nije učinio. Zapravo, mi od 2012. godine imamo nezapamćenu zloupotrebu medija u političke svrhe. Imamo upliv najprimitivnijeg, najprizemnijeg i pogubnog medijskog sadržaja, koji i te kako utiče na sve građane naše zemlje.Da bismo dokazali da ovo telo nije nezavisno, kao ni članovi ovog regulatornog tela, morala bih da pomenem i ilustrovaću to samo jednim primerom. Naime, Regulatorno telo za elektronske medije je bilo u obavezi, prema svom statutu, koji zapravo i nije njihov statut, već koristi Statut Republičke radiodifuzne agencije, koja je ukinuta pre dve godine, tako da ovo telo još uvek nema statut po kome posluje, ali prema Zakonu o elektronskim medijima REM je bio u obavezi da vrši nadzor i kontrolu nad radom pružalaca medijskih usluga tokom medijske kampanje. Naravno, poštujući medijske zakone i poštujući medijsku etiku.Zbog čega je to bitno? Kako bismo videli koji politički akteri u kom procentu su bili zastupljeni u informativnim emisijama svih televizija. Oni su bili dužni da objave taj izveštaj, kako bismo videli da nije bilo zloupotrebe aktuelnih političkih funkcija, da vidimo koje stranke su bile najzastupljenije i ko je zloupotrebljavao svoju trenutnu političku funkciju tokom predizborne kampanje. Sada je mesec decembar, izbori su bili 24. aprila, a mi još uvek taj izveštaj nemamo. Taj izveštaj je potreban kako bismo videli da je tokom predizborne kampanje bilo flagrantnog kršenja svih mogućih zakona medijskih i svih mogućih pravila izveštavanja.Kada sam na Odboru za kulturu pitala kandidata Gorana Petrovića šta se dešava sa tim izveštajem, on je pokušao da obmane i mene i ostale članove odbora, rekavši da je REM predao izveštaj o oglašavanju tokom predizborne kampanje. Izveštaj o oglašavanju tokom predizborne kampanje nije isto što i izveštaj o nadzoru Tako da, pitala sam ga takođe šta se radi sa izveštajem? Mi imamo pouzdane informacije da je taj izveštaj gotov. On je tvrdio da oni zapravo nisu u obavezi da taj izveštaj dostave. U tom slučaju, Goran Petrović, kao aktuelni zamenik predsednika Saveta regulatora, ili je pogazio statut statut Regulatornog tela, odnosno Republičke radiodifuzne agencije, imajući u vidu da njegov statut koriste, ili se oglušio o statut s obzirom da je njihov rad javan, ili je pogazio Zakon o elektronskim medijima koji njima nalaže kontrolu nad radom emitera.Ono što je takođe tragična stvar u vezi sa REM-om, da ne mislite da se samo bavim njihovim političim radom, odnosno neradom, moram da pomenem da su oni bili dužni da zaštite maloletnike od svakog pogubnog medijskog sadržaja koje se, prema Zakonu o elektronskim medijima, odnosi na svaki sadržaj koji može da ugrozi moralni, duhovni ili fizički fizički maloletnika.Naime, oni do 2013. godine nisu objavili izveštaj gde bismo mi videli poguban uticaj medija nad decom. Vezano za taj izveštaj, vratila bih se samo još jedanput na izveštaj o radu emitera, da prvi put od 2003. godine ove godine taj izveštaj nije bio objavljen.S toga, vratimo se na suštinu, REM je duboko kontrolisano telo. Mi nemamo nezavisno telo koje treba da kontroliše medije. U situaciji kada nam se približavaju izbori naredne godine, ta situacija je vrlo pogubna i strahovito opasna. Tako da, predlažem kolegama narodnim poslanicima da se uzdržimo od glasanja ili glasamo proti za predložene kandidate. Jer, u slučaju da ih odaberemo, mi imamo siguran medijski mrak, imamo sigurnu kontrolu medija, a REM je upravo telo zahvaljujući kome se aktuelna vlast i održava na vlasti, zato što omogućavaju maksimalnu zloupotrebu političke i finansijske kontrole medija. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre Antiću, pošto sam bio uskraćen za pravo da vam odgovorim prethodni put kada ste govorili o mom izlaganju, iskoristiću sada priliku. Vi komunisti ste uvek imali onu krilaticu – statistika naša dika, što poželiš, ona slika.Vi ste pričali o ceni struje, pa ste kao primer koliko je u stvari nama dobro u Srbiji, koliko je niska cena, rekli kako je u Danskoj 30 centi. Ni to nije tačno, kod njih je 29 centi, ali je drugi problem. Problem je što je njihova prosečna plata 5000 evra. I u Srbiji kada bi građani imali prosečnu platu od 5000 evra, pa oni bi trčali da plate jedan kilovat struje 29 centi. Čudi me da niste pomenuli Norvešku, tamo je nešto jeftinija struja, ali je tamo prosečna plata preko 6000 evra, oko 6300 evra. Prema tome, nemojte da babe i žabe mešate. Ako već nešto poredite, onda poredite prave stvari.Drugo, metodologija obračuna cena struje. U Danskoj nisu čuli za ono što vi nazivate angažovanom snagom. Zaista, vi u Danskoj da pokušate nekome da objasnite šta je angažovana snaga, ne bi znao. Još jedna stvar, u Danskoj ne kažnjavaju one koji potroše više struje, pa da kažu – ako potrošite preko 700 kilovata ili 1000 kilovata, onda će vam kilovat biti tri puta skuplji. Struja je roba kao i svaka druga i zaista ta ekonomska logika da se kažnjava onaj ko troši više, mislim da je zaista neki ostatak kog se moramo što pre rešiti. Ali, da se vratim zakonima kojih ima zaista dosta.Još jedna stvar, da to ne bih zaboravio, pošto ste vi zastupnik RTS-a, pa ste pričali o tome kako oni imaju sate i sate programa, dane i mesece, znate, najbolje građani Srbije znaju kakav je i koliko je loš program RTS-a. Ako pričamo

i uporedite sa onim što ima danas, odnosno što nema danas. Možda jeste „Bolji život“ dobra serija, lepa serija, i „Kamiondžije“ su lepa serija, ali to ne znači da doveka treba da gledamo te serije.Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, vi radite izmene zakona koji je stupio na snagu 7. januara 2016. godine. To na najbolji mogući način govori koliko ste stručni i govori koliko ste vi u stanju, odnosno koliko niste u stanju ništa da previdite. Zašto ovaj zakon po hitnom postupku? Koje su to okolnosti koje niste mogli da predvidite? Naravno, tih okolnosti nema, to je samo floskula koju upotrebljavate, ubacite hitan postupak i idemo dalje.Zakon dalje.Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini, i to je još jedno odlaganje roka koji je istekao. Ja ću vas podsetiti da je ovaj zakon stupio na snagu 2011. godine i da je rok za prijavu bio pet godina. U startu širok rok, možda i preširok. Mislim da je i to jedan od razloga zbog koga ništa nije urađeno. Kažu – pet godina, oho, predugačak rok, radiće to neko drugi. stavili rok od godinu ili dve, pa ga eventualno produžili još godinu ili dve, ovaj bi posao verovatno bio završen. Pitanje je zašto mislite da će za godinu dana oni koji nisu uspeli za pet godina da urade taj posao, zašto će uspeti za narednu godinu? Većinom su kadrovi SNS-a na čelu tih lokalnih samouprava. Oni kažu hoće više novca, treba im više novca, a očigledno nisu u stanju da brinu ni o onome što im je dato.I još jedno pitanje koje pokazuje neozbiljnost i nesposobnost u prvom redu Vlade Republike Srbije. Rok koji vi produžavate je istekao. Istekao je 6. oktobra 2016. godine. Kako se u pravu produžava rok koji je istekao?Vi ste ovo morali da stavite na dnevni red Skupštine pre tri meseca, pa produžiti i tad. Vi sada radite nešto što je retroaktivno, ali zaista ni to naravno nije nikakav problem.I, evo, pošto vidim da me gospođa Brnabić pažljivo sluša osim na trenutke, mislim da bi ovo bio dobar trenutak da napravimo jedan mali eksperiment sa vašim poštenjem, da vidimo da li se vi slažete i da li ćete vi, vi ste pravnik, jer tako? Niste? Ekonomista? Nije ni bitno, valjda ste čovek koji ima zdrav razum. Da li ćete vi stati iza hitnog postupka ovoga zakona? Ako je rok počeo da teče 2011. godine, istekao 6. oktobra 2016. godine da li je to okolnost koja nije mogla da se previdi? Jel vas to iznenadilo? Budite pošteni i recite ne, ili ne budite, terajte i vi kao i vladajuća većina ni to nas ne bi iznenadilo.Onda kaže, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, takođe, verovali ili ne, po hitnom postupku. Ovde kažete da usklađujete sa direktivom Saveta EU od 21. juna 2011. godine. Direktiva je doneta pre pet i po godina i to je takođe nepredviđena okolnost. Mene zaista iznenađuje kako se bilo ko od vas Vlade vrati kući, ako vi apsolutno ništa niste u stanju da predvidite. Kako prelazite ulicu? Kako izbegavate automobile? Kako ne padnete niz stepenice? Kada je reč o državnoj upravi, ništa niste u stanju, a pričate da ste najbolja Vlada na svetu i opet i tu usklađujete sa EU, pa kažete pa kažete da mora biti akciza 90 evra na 1.000 komada cigareta, odnosno 1,8 evra po paklici cigareta.Ali, opet dolazimo u problem što je Srbija daleko od evropskog standarda, zaista daleko. Ne može biti ista akciza. Ne može,

bivši pušač i protivnik pušenja, ali zaista nisam za ekonomski teror nad pušačima i ne može biti jedini način odvikavanja nacija od pušenja tako što ćete podizati akcizu. Ovde se zapravo radi o jednom cilju i vi to priznajete u razlozima za donošenje zakona, a to je zapravo punjenje budžeta i ništa drugo, a evo, samo vi recite, naravno, ali kada dokažete, naravno, vi iz vladajuće koalicije. To samo pokazuje vašu bahatost i osionost, što čak više i ne krijete koliko ste bahati i koliko ste osioni. Javite se lepo, imajte političke hrabrosti, pa umesto da dobacujete kao kukavice, vi se javite, pa recite onda to za govornicom.Onda kažete, razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku je to da se moraju obezbediti dodatni prihodi u budžetu Republike Srbije u 2017. godini i to povećanjem akciza na cigarete i stvaranjem, i ovim akcizama na kafu,E, sada vas pitam – šta je ovde ono što nije moglo da se predvidi i zašto vam očajnički trebaju novi prihodi ako nas ubeđujete da je budžet stabilan, ako nas ubeđujete da imate suficit? Dajte da vidimo gde je konačno taj suficit na šta ga trošite, zašto uzimate od penzionera, zašto uzimate od drugih ugroženih kategorija ukoliko je već stanje u državi i Republici Srbiji toliko dobro? Vi imate taj problem što je čas stanje idilično. Mi smo maločas od poslanika vladajuće koalicije čuli da stanje u javnim finansijama nikada nije bilo čistije, nikada nije bilo bolje. Jedino nikako da vidimo završni račun, toliko je čisto da nema završnog računa. I toliko je dobro da nikada Republika Srbija nije bila zaduženija nego što je danas.Juče je javni dug Srbije bio nešto preko 3.100 milijardi dinara, preko 3.100 milijardi. Evo, gospodin Krasić to prati svakodnevno. Ja pretpostavljam da i danas podignut ukupan iznos, a evo čućemo čućemo kasnije i za koliko.Onda dalje pričate, odnosno sledeći Predlog je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Verovali ili ne i ovaj zakon je po hitnom postupku. Svi zakonski predlozi idu po hitnom postupku. Niste mogli ni ovo da predvidite da će biti potrebno. Nije tu potrebno predviđanje od pet godina ili tri godine ili dve ili godinu, 15 dana je bilo dovoljno za redovan postupak i vi i vi niste bili u stanju da ovo što ste napisali 19. decembra napišete 10. decembra i da onda ide u redovnom postupku. I, kažete ne valja Narodna skupština, ne prolaze dovoljno brzo zakoni, problem što se loše živi u državi je opozicija.Ono o čemu se svakako najviše pričalo je ukidanje ovoga povraćaja PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe. Ja znam da ćete vi odmah reći kako se sad predlaže drugo rešenje, kako ne treba da se bavi socijalnim davanjima Zakon o PDV-u i tako dalje, da ćete vi to rešiti na drugi način tako što će biti jednokratno davanje. Ali, postoji nešto drugo, a to je politička odgovornost. Vi ste svi gospodo, govorim i o vladajućim strankama i opoziciji, u tome je učestvovala i DS, 2012.

da ćete ukinuti ne smanjiti, ne omogućiti refundaciju dela neplaćenog PDV-a nego da ćete ukinuti PDV za opremu i za hranu za bebe. Da li je tako bilo? Tako je bilo. Kako je bilo. Obmanjivali ste građane Srbije. Kad su prošli izbori onda ste rekli i potpisivali javnu peticiju, to je bilo danima u medijima, građani se toga sećaju. Kad su prošli izbori onda ste rekli – jeste, ali to nije moguće rešenje po zakonu, iako nije tačno da nije moguće, jer je moguće. Ono što je po mom mišljenju još bitniji tu argument, nemoguće je zloupotrebiti opremu za bebe. Nemoguće je zloupotrebiti hranu za bebe time što ćete vi Aptamil ili bilo koje drugo mleko za bebe veštačko osloboditi PDV-a. Kako to može da se zloupotrebi? Šta neko može da uradi tako što će kupiti, ne znam koliko toga. Ne može ništa. I, dužni ste nam još jedna stvar, ako već pričate o izmenama ovog zakona. Mislim da ste dužni da nam saopštite kakvi su bili efekti zakona koji ste sprovodili prethodne četiri godine. Postojala je mogućnost refundacije PDV-a. Hajte, mi smo i tada kada je donošen taj zakon upozoravali, gospodine Arsiću vaše nije da me ometate, vaše je da upozorite ove druge koji me ometaju, i ja vas molim da ne pričate sa ministrima.Dakle,

Evo, gledaju mene, značajno klimaju i sad kažu – jeste, nek zaćuti više.E, sad, dajte da vidimo kakvi su efekti primene zakona u protekle četiri godine. Hajte da vidimo koliko je ljudi, koliko je porodica ostvarilo pravo na refundaciju PDV-a u odnosu na broj rođenih bebe u Srbiji da vidimo koliki je iznos vraćenog PDV-a prosečno. Garantujem da je to daleko ispod onoga što ste obećali. I to još jedanputa pokazuje vašu neozbiljnost i pokazuje to da vi kada obećavate, kada idete na izbore računate na kratko pamćenje građana Srbije.Sledeći Srbije.Sledeći zakon je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Ponovo, iznenadiće vas verovatano, i ovaj zakon je po hitnom postupku. E, sad, dajte da vidimo šta je to što je u ovom zakonu bilo ono što niste mogli da predvidite.Poseban, da kažem, problem svih ovih zakona su potpuno besmislena obrazloženja koja vi pišete. Problem je i to što vi u materijalu pišete nama naziv većine ovih zakona na engleskom jeziku i što niste u stanju… Vi imate onaj podsetnik u kome piše šta gde treba da se stavi. Kad nečega nema, vi to morate izbaciti. Vi, umesto toga, u velikom broju zakona ostavljate taj podsetnik, sinopsis, nacrt, skicu, kako god želite, i onda time opterećujete Narodnu skupštinu.Šta predviđate ovim zakonom? Između ostalog, kažete zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema. Kaže: „Uređivanjem ove materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike“. To sa ovim nema apsolutno nikakve veze. Pa onda nas podučavate i kažete – Zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje. Zamislite, Zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje? Rupu na saksiji ste otkrili. Svaka vam čast. Ovo ja mislim da do sada niko nije znao, za razliku, verovatno, od drugih zakona koji se ne objavljuje. I kaže – stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poresko-pravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u primeni. Kakve to veze ima sa transparentnošću? Nego vas napala bolest, kao DOS-ov režim jedno vreme i za sve su koristili izraz „transparentno“, „transparentno“, „transparentno“, „providno“, „prozirno“. E, pa, vi ste providni i prozirni.Ima tu još jedna veća besmislica. Vi predloženim izmenama vršite promenu nadležnosti za rešavanje u drugom stepenu i kažete – time se nadležnost propisuje za drugostepeni organ u Ministarstvu finansija kao nezavisnom organu za rešavanje u drugom stepenu u poreskom postupku. Nezavisni organ u Ministarstvu finansija? Zamislite tu besmislicu? Hajde, molim vas, pošto ste vi stručnjaci, nađite u Ustavu gde postoji nezavisni organ u Ministarstvu finansija. Ne U sobi 3.)Evo, u sobi 3, kaže Vjerica.Ali, zaista, neke se stvari moraju izvrći ruglu, jer vi stalno hoćete da neko bude nezavisan. Vlada Republike Srbije, državna uprava Republike Srbije, sva ministarstva su napravljena i ona egzistiraju, postoje, temelje se na načelu subordinacije. Kakva crna nezavisnost? Zamislite, nezavisni? Od koga? Od predsednika Vlade, groma nebeskog? Od ministra? Od koga su oni nezavisni? Od koga su oni nezavisni? Da li i oni imaju nezavisnu uređivačku politiku, kao RTS, što kaže gospodin

dinara.Podsetiću vas da je ono što uzimate na godišnjem nivou, pazite, na godišnjem nivou, penzionerima je 20 milijardi. Otimate i to kad otmete vi kažete – to je štednja, ali imate 13 milijardi za „Petrohemiju“.Šta je još veći problem? Problem je to što ste sami se hvalili kako sličnog postrojenja nema u krugu od hiljadu kilometara. Ako nema, kako ste uspeli da ga upropastite, svi vi zajedno koji ste godinama na vlasti i koji skačete iz stranke u stranku?Još

Vi kažete da ste nešto otpisali. Niste mogli od stranih nekih poverilaca, mogli ste možda od javnih preduzeća, ali i to opet pada na teret građana Srbije.Sledeći zakon, Zakon o regulisanju javnog duga

što je Ustavni sud u novembru mesecu 2013. godine doneo odluku, pa morate po njoj da postupite i to što je Evropski sud za ljudska prava objavio odluku 16. jula 2014. godine i vi po hitnom postupku, posle više od dve godine, postupate po toj odluci Evropskog suda. Dakle, ovo nije okolnost koja je mogla da vas iznenadi. Ono što je još zanimljivije, čak ni ovde ne postoji procena finansijskih sredstava. Nema je.Vi kažete da će se obezbediti, odnosno ovde kažete da se smanjuju obaveze utvrđene osnovnim zakonom iz 2002. godine, a ne kažete procenu finansijskih sredstava potrebnu za sprovođenje zakona. To su dve različite stvari.Predlog

Iako je potpuno jasno da će biti potrebna određena sredstva, nema procene iznosa finansijskih sredstava i, što je još zanimljivije, ovde vam nije bio dovoljan hitan postupak, ovde tražite da zakon ne stupi kako je to uobičajeno, u skladu sa Ustavom, osmog dana od dana objavljivanja, nego narednog dana. Da biste to, gospodo, uradili, moraju postojati naročito opravdani uslovi koji se posebno utvrđuju zakonom i ti naročito opravdani uslovi, to može biti viša sila, mogu biti interesi odbrane, bezbednost zemlje, a toga nema i niste u stanju da to navedete.Sledeći

Novo zaduženje. Da li je srećna država koja se zadužuje? Mi na svakoj sednici Narodne skupštine pet, šest, deset tačaka, ali na svakoj, novih zaduženja. Zaduženje od 200 miliona dolara, nepunih, fali nešto sitno. Dvesta miliona dolara je 23,7 milijardi dinara

i to je cena koju plaćamo kako biste vi rekli da je vaša Vlada uspešna i kako gradite mnogo kilometara autoputa, a ne gradite vi, grade građani, građani čiji je ovo novac, jer će oni plaćati ove cehove ovoga što vi sada radite.Sledeći zakon je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu. Opet novo zaduženje od 35 miliona evra, 4,34 milijardi dinara i to ponovo kako bi vi bili uspešni, kako bi vi gradili. Lepo je graditi, ali treba nešto i vi da obezbediti. Ne može se sve iz zaduženja. Vi kažete – neophodno je. Jeste, ali kako je moguće da samo novac za penzije, i to zarađene penzije, za stečena prava koja se ne mogu uzurpirati, kako je moguće da jedino to ne mora u Srbiji, a sve drugo

evra. Kada vidimo za ministarstvo Zorane Mihajlović koliko se zadužujemo da bi ona gradila autoputeve,

Pa njoj je tih 88-90 hiljada koje bi primila kao ministar dovoljno za jedan ručak. Mi smo videli da je ručkove karticom ministarstva plaćala po hiljadu evra jedan ručak i to u Beogradu, a ne u NJujorku. Mi smo

Potpuno legitimno pitanje – zašto ministar koji obrće milijarde ne želi platu, a živi raskalašnim životom? To je pitanje za

predlog, Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana Zakona o eksproprijaciji. Ovo što radite, to je autentično tumačenje radi sprečavanja zaštite prava građana Srbije. Kojih prava? Svojinskih prava.Vi ovde ovde lepo kažete u obrazloženju, a svuda u svetu je svojina svetinja. Da ste dobili zahtev od Elektromreža Srbije, i EPS distribucija, da je protiv njih pokrenuto više sporova, protiv EPS-a u visini od 6 miliona evra, protiv Eelektromreža ne zna se ni koliko, i da su sudovi počeli da presuđuju u korist građana kojima je zbog dalekovoda uzurpirana imovina, njihova privatna imovina. I vi onda kažete kako to sprečiti - donećemo autentično tumačenje.Zar vi mislite da na taj način možete sprečiti pravdu? I da li je ovo pravna sigurnost, kada se na zahtev javnog preduzeća to radi? Ako ne budu naplatili građani svoju štetu koju trpe, a trpe štetu, putem Zakona o eksproprijaciji, naplatiće po opštim odredbama i načelima prava na naknadu štete. To je nešto što vi njima apsolutno ne možete da oduzmete.Još malo vremena imam. Sledeći zakon je opet autentično tumačenje odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji već duže od pet godina, od kako je stupio na snagu. Međutim, ponovo umesto da vršite izmene i dopune zakona, vi praktično, ono što bi morao biti zakonodavni i zakonodavna funkcija, vi menjate autentičnim tumačenjem. Posle toga je razrešenje gospođe Violete Vukmirović sa funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku. Ovo je tačka koja se nije mogla naći na dnevnom redu, jer nije predlog zakona

Reč ima prvo ministar Aleksandar Antić. Izvolite. Antić** Vidim da se koleginica Brnabić spremila da odgovori na veći broj vaših primedbi. Ja ću samo na par.Prvo, možda ne znam toliko da predviđam, ali sam pet godina bio predsednik Skupštine grada, a gospodin Šarović šef opozicije tadašnji, pa je njega ponekad iz mog ugla lako predvideti. Tako da, imam, gospodine Šaroviću podatke Eurostata, statističke podatke o ceni električne energije za sve evropske države. Cena električne energije u Danskoj je 30,9 evrocenti, tako da nemojte me ispravljati molim vas, jer ne pričam ne pričam napamet. Znači, u Danskoj 30,9.Kada sam govorio o cenama električne energije, ja, naravno, ne živim na nekoj drugoj planeti, živim u Srbiji, u Beogradu. Znam kakva je ovde situacija ekonomska i ja sam upravo rekao – ja neću da merim to u odnosu na Dansku gde je 30,9 ili Nemačku gde je 29,7, nego se držimo regiona. Upravo o tome sam pričao. Crna Gora 9,6, Makedonija 8,2, Albanija 8,2, Albanija 8,2, BiH 8,3, Moldavija 9,6, a Srbija 6,4. Ponavljam, prosečna cena električne energije u Srbiji je najjeftinija u Evropi.Kada poređamo to u odnosu na region, gde su i plate otprilike u istom nivou, vidi se koliko je u Srbiji cena električne energije zaista povoljna za građane, uzimajući u obzir i njihovu platežnu mogućnost. Govorio sam o tome da mi o tome striktno vodimo računa. Ne možete isključivo da gledate koji je standard i koja je visina plate i cena struje zato što cena struje ima svoju proizvođačku cenu i mi o tome moramo voditi računa i ne smemo naše energetske kompanije da vodimo u pravcu debakla.Kada je u pitanju je u pitanju „Petrohemija“, moram ponovo da malo korigujem ovo o čemu je gospodin Šarović govorio. Dakle, dug „Petrohemije“ prema NIS-u je 254 miliona. Nastao je u periodu, rekao sam kom. Znači, ova Vlada nije napravila ni dinara duga.Kad govorimo o tom dugu, mi smo uspeli dobrim pregovorima o tih 254 miliona da svedemo na 105, na način što se gotovo 70 što se gotovo 70 i nekoliko miliona evra kamata otpisuje, a ostatak razlika između 105, kamata, do 254 će se konvertovati u vlasništvo. I tih 105, ponavljam, mi preuzimamo javni dug, to ćemo otplaćivati u naredne četiri godine po modelu koji imate pred vama, znači, 20% ove godine i onda pet šestomesečnih rata po 16%, uz našu

Republika Srbija konvertujemo u vlasništvo „Petrohemije“. Time će vlasništvo države u „Petrohemiji“ što direktno, što preko javnih preduzeća, narasti na gotovo 75%.Ponavljam, ta firma je sada na nuli. Ona nema dugovanja. Ima ozbiljnu količinu sredstava na računu. Ove godine će imati profit od 59 miliona evra, nešto je plaćala od ovih starih dugova i obaveza. Znači, ima gotovo 50 miliona evra na računu.Sa dugoročnim ugovorom sa NIS, to je sada vrlo stabilna kompanija koja će ili ostvarivati profit i dividendu davati u naš budžet ili ćemo tu kompaniju, naći strateškog partnera, prodati deo akcija i ja verujem, ne smem sada da gledam toliko daleko, ali verujem da ćemo ovih 105 miliona evra kroz tu jednu aktivnost vratiti nazad u budžet Srbije i ostaviti iza sebe jednu ozbiljnu kompaniju.Kada su u pitanju zaduživanja, verovatno će Ana malo više o tome govoriti, o tome smo pričali puno prilikom usvajanja budžeta. Mi ćemo ovu godinu završiti sa 2,7-2,8% rasta BDP. To je neka novostvorena vrednost.

za peglanje određenih stvari vezano za zarade i penzije, a delom za nove investicije. Mi ne možemo da predvidimo i da planiramo novi rast našeg društvenog proizvoda bez investicija, ali to su investicije koje smo takoreći zaradili u ovoj godini kroz stopu rasta i one ne utiču na rast našeg duga u odnosu na BDP. Vi sve to dobro znate. Gospodin Krasić, koga ste prozivali, još bolje to zna. Tako da, ja ovo i ne objašnjavam vama, već građanima Srbije. Hvala.

ovaj set zakona od 27 ništa u odnosu na ono šta je rađeno. Imali smo sednice sa 89 tačka, šta je sve bilo hitno i po hitnom postupku u ranijim zasedanjima je za priču zašto je ovo po hitnom postupku. Postoje razlozi zašto su neki od ovih zakona po hitnom postupku. Ako ćemo o akcizama, onda je jasno da je to zbog akciznog kalendara

i podrške zdravstvenom sistemu, da leči sve one posledice koje se dešavaju zbog pušenja duvanskog dima, ali, o tome će možda ipak bolje da objasni ministar zdravlja.Što se tiče Zakona o tržištu kapitala, odličan pokušaj, da smo ga usvojili 2016. a odmah ga menjamo, usvojen je 2011. godine. Bila je jedna mala izmena u januaru 2016. godine, tako da

se radi o opremi za bebe, mislim da smo to dovoljno objasnili. Čini mi se da je ovo što predlažemo lakši i pravilniji način da svi roditelji novorođenih beba ostvare svoje pravo. Da li treba ukidati PDV za opremu i hranu za bebe, vidite, to je dosta kompleksno ekonomsko pitanje i šta bi moglo da dođe kao malverzacija, ali, opet, moram da podsetim da postoji i oprema za bebe koja nikako nije u socijalnoj kategoriji. Postoje kolica za bebe koje su 600, 700, 800 evra. Zašto ukidati PDV za opremu za bebe koja je u toj kategoriji? Čini mi se da nema ekonomske isplativosti. Ovako, u svakom slučaju, svaki roditelj svakog novorođenog deteta će dobiti ono što je u proseku potrošeno u ovom trenutku za PDV za bebe.Javna 100% se slažem sa vama, apsolutno i neverovatno frustrirajuće, pet godina nije završeno i ja kažem uvek i uvek podvlačim paralelu sa problemom mog resora, matične knjige nisu završene sedam godina. Rekli smo da nećemo više produžavati rok i završićemo to do kraja ove godine.

ali se menja i to.Što se tiče opaske od čega je nezavisno Ministarstvo finansija, odlično, isto je dobro, ali verovatno ste i vi razumeli da se misli o tome da je nezavistan u odnosu na drugostepeni organ. Dakle, ne znam kako može da bude? Prvi put uvodimo nešto da nije kadija te tuži, kadija ti sudi, nego idemo na prvostepeni organ i drugostepeni organ nezavistan od prvostepenog organa, ali dobro zvuči i to, tako da je legitimno da se iskoristi u skupštinskoj raspravi.Što se tiče zaduživanja, javni dug Surčin, Obrenovac, nije novo zaduživanje, odobren je od strane Skupštine 2016. godine, 250 miliona dolara. Ono što se u stvari dešava je da se povlači manje, 198 miliona ili, kako vi kažete, 200, ali makar 50 manje od onoga što je inicijalno odobreno.Autentično tumačenje eksproprijacije, meni jako zanimljivo. Slažem se za pravo svojine, mislim da je to jedno od osnovnih prava i svakako treba da bude. Ali, vidite, radi se o dve stvari. Prvo, mi ovde razgovaramo

ako ja imam svoju parcelu i onda na 20 ili 30 metara iznad nje prolazi vod, jel to i dalje moja parcela gore na 30 metara? Ili na 100 km?

ali ne po zakonu o eksproprijaciji, zato što su sudovi krenuli da uvode faktičku eksproprijaciju koja ne postoji. Dakle, nije to oduzeto po Zakonu o eksproprijaciji, pa ne može da se sudi po Zakonu o eksproprijaciji, o eksproprijaciji, nego neka se dodeljuju nadoknade po Zakonu o obligacionim odnosima i bilo kakvim obligacionim zakonima, dokaže se šteta i dobije se nadoknada. Ali, ovako, da se sudi, samo protiv države, zato što se protiv države lako suditi… Pa samo Pa samo da odvalimo od sudova što više može i onda dolaze ljudi od po 30, 40, 50. godina, koji su nesmetano obrađivali svoju zemlju i sada kada je jedan sud u odnosu na izmišljen termin faktičke eksproprijacije dosudio, e, onda krenu svi i sudovi samo krenu. Meni se stvarno čini da mi svi treba da stanemo u odbranu takvih stvari. **Veroljub Ovim završavamo sa današnjim radom i nastavljamo u ponedeljak u 10.00